Dobro jutro svima. Nekoliko stvari, prvu stvar, budući da imamo danas samo jednu točku, ako ćemo se dogovoriti da objedinimo dvije točke, a to ćemo dogovoriti, u tom slučaju onda bi ja predložio da odmah nakon toga što završimo tu točku da imamo, da imamo stajališta. Ako, ako se slažete, ako nitko nema protiv, a kad, molim vas, recite u klubu da kažu onima koji žele, koji žele nešto reći, iskoristiti tih 5 minuta stajališta da dođu ranije, je l' da? A sada, vi ste dobili elektroničnim putem pa tako ja mislim da nema razloga da pročitam jer ćemo izgubiti malo previše vremena, ali ako želite ću pročitati, imamo dopunu dnevnog reda, to ste dobili elektronički. Je l' se slažete da ovaj, da dopunimo dnevni red sa tim točkama? Da? 7, da? Ima primjedbi. Ne. Nije ih bilo do sada, ali međutim, bolje da pitamo. na kraju, sukladno čl. 225 st. 2 Poslovnika pisanih prigovora na prijedlog dopune dnevnog reda nije bilo, radi, radi stenogramu, utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red 16. sjednice. A sada na temelju čl. 247 Poslovnika HS-a Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predlaže HS-u provođenje objedinjene rasprave o točkama dnevnog reda predviđenim za danas, a to su: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 448; - Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu; Kao što vidite, sukladne su te dvije točke. Je li netko protiv tog prijedloga? Znači svi su za. Ako nije, a nije, utvrđujem da ćemo provesti objedinju raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada, tih dviju zakona je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172, a u svezi s odredbom čl. 190 ovoga našega slavnoga Poslovnika. Podnositelj izvješća je Vlada RH na temelju čl. 7 Zakona o protuminskom djelovanju. Prigodom rasprave o konačnom prijedlogu zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave na osnovi čl. 197 istog Poslovnika našeg. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za obranu i za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. sigurnost. S nama je državni tajnik u Ministarstvo unutarnjih poslova, g. Žarko Katić, želi uzeti uvodnu riječ? Da. Izvolite.

objedinit ćemo raspravu pa ćemo onda izlaganje, s tim da ipak, pošto su te dvije materije, zakon je jedna specifična materija normativnog jednog akta pa ću izložiti najprije nju, a kasnije i Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja. Zakon o kojem danas govorimo na ovoj sjednici, stupio je na snagu 1., u studenom 2015. g. i mijenjan je nekoliko puta, a izmjene koje su danas pred vama ovoga Zakona o protuminskom djelovanju imaju za cilj primjenu novih aktivnosti u načinu obavljanja poslova općeg i tehničkog izvida, samog razminiranja i kontrole kvalitete obavljenog razminiranja kojima predlagatelj smatra da će se osigurati učinkovitije, kvalitetnije i ekonomičnije uklanjanje opasnosti od mina, najkasnije do 1. ožujka 2026., a bez nepotrebnih administrativnih barijera i neracionalnog trošenja proračunskih sredstava. prijedloge koje danas iznosimo u ovome zakonodavnom aktu su uglavnom predložili, predložene su temeljem prakse i njih su predložili dionici na poslovima razminiranja, pirotehnički nadzornici i pirotehničari, kontroli kvalitete, ovlaštene pravne osobe koje obavljaju poslove razminiranja, pa i sindikati i evo, na temelju njihovih prijedloga uobličen je ovaj dokument. Ukratko bi vam rekao koje su najvažnije izmjene i dopune kojim se nastoje unaprijediti ova, ovaj odgovorni posao koji kanimo izvršiti u naredne 3 godine. Dakle, preciznije se definiraju određeni pojmovi i u većoj mjeri usklađuju sa međunarodnim standardima. U potpunosti se ukida dopunski opći izvid koji se pokazao nepotrebnim i neracionalnim jer se isti rezultat mogao dobiti i u u najvećim djelu slučajeva i primjenom općeg izvida za koji je potrebno izdvojiti znatno manje financijskih sredstava, a ukoliko se rezultati dobiveni na temelju općeg izvida žele dodatno provjeriti mogu se provjeriti tehničkim izvidom. Rezultat općeg izvida može biti isključenje površina iz minski sumnjivoga područja ili izrada ako se utvrdi da ima naravno mina da izrada idejnog plana razminiranja na temelju kojih se obavljaju poslovi razminiranja. Dopunski opći izvid koji sad predlažem ukinuti je zbog složene procedure metoda koje su se primjenjivale te obvezne nazočnosti sanitetskog tima prilikom njegova provođenja bio dakle dosta, 2022. godini tako je iz minski sumnjivog područja isključeno 55 tisuća, 55 milijuna 200 tisuća metara kvadratnih od čega razminiranje koje provode tvrtke za razminiranje 40 miliona 200 tisuća metara kvadratnih, a aktivnostima tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida i općeg izvida 15 milijuna metara kvadratnih. Dakle, znatan, znatan dio miniranog ili minski sumnjivog područja. Što se tiče daljnjih izmjena utvrđuje se rok do kada jedinice područne samouprave moraju ministarstvu dostaviti svoje prijedloge za prioritetno razminiranje. Dosada nije bio propisan rok, ali kako se u određenom razdoblju godine mora donijeti plan protuminskog djelovanja za narodnu, za narednu godinu on se ponekad kad je bio izrađen dostavljale su jedinice područne samouprave određene prijedloge prijedloge da se neko područje uvrsti u taj plan, a to onda nije bilo moguće. Dakle, sad se određuje da će to biti do 30, da se ti prijedlozi mogu dati do 30. lipnja tako da će biti vremena da se uvrste u plan za narednu godinu. Propisuje se i tehnička dokumentacija koja omogućava bolju provjeru kvalitete obavljenih poslova. Dosada se u zapisnik o završnoj kontroli kvalitete prilagao kartografski prikaz ili katastarski plan odnosno skice s ucrtanim pozicijama kontrolnih uzoraka, ucrtane pozicije pronađenog MES-a i NUS-a, a u kontrolnom uzorku s navedenom količinom i vrstom i fotodokumentacijom pronađenih sredstava ovim prijedlogom se osim ove dokumentacije treba još izraditi, a što je jako bitno za provjeru kvalitete poslova razminiranja i što se dosada rješavalo na način da se tražilo u dokumentaciji o nabavi, a to su topografska karta u mjerilu od 1:25000 i djelovodnik kontrole uzoraka. Sam sadržaj unificirani izgled i način vođenja bit će propisan Pravilnikom o sadržaju i vođenju dokumentacije. Nadalje, opći izvid analiza minski sumnjivog prostora se kvalitetnije uređuje prvenstveno na način da ga mogu obavljati i drugi osposobljeni službenici ministarstva, a ne samo pirotehničari. Dakle, riječ je općem izvidu jer svi poslovi koji se obavljaju, koji se odnose na opći izvid obavljaju se izvan minski sumnjivog područja, kad se i rade terenski izvidi on se obavlja sa sigurnih površina. Dakle, ne na minski sumnjivom prostoru nego izvan njega tako da će to omogućiti drugim službenicima odnosno Hrvatskog centra za razminiranje kao ustrojstvene jedinice da obavljaju te poslove ako naravno imaju potrebnu razinu stručnog znanja. Pirotehničari će se koristiti prvenstveno na tehničkom izvidu, a dakle ne više i na općem. Tehnički izvid se, također se vrše određena usklađivanja i poboljšice i on se uređuje na način da se preciznije i točnije može potvrditi postojanje minsko eksplozivnih zapreka, zapreka, da se može utvrditi točan raspored i pravac protezanja te vrste minskoeksplozivnih zapreka, da se može preciznije utvrditi i vrsta i broj mina te da se mogu prikupiti bolji podaci o terenskim karakteristikama i da se sa sigurnošću može isključiti iz minsko sumnjivog prostora ono područje ne kojem se provedbom tehničkog izvida utvrdi da nije zagađeno. Nadalje, preciznije je definirano tko obavlja uništavanje minskoeksplozivnih sredstava i eksplodiranih ubojnih sredstava na radilištima razminiranja, a tko na radilištima tehničkog izvida. Što se tiče kontrole kvalitete nju se u ovom prijedlogu uređuje na učinkovitiji način koji ovlaštenim službenicima MUP-a omogućuje kvalitetniju kontrolu svih kapaciteta na radilištima razminiranja te im omogućuje da djeluju i preventivno ovdje držimo naročito bitnim, a ne samo naknadno, dakle kad se kao vršila kontrola kvalitete čime se doprinosi i kvaliteti obavljenih poslova razminiranja ali i većoj sigurnosti pirotehničara koji te poslove obavljaju. Jednako tako i završna kontrola kvalitete uređuje se na način jer ju više ne obavlja povjerenstvo u kojem su bila dva nadzornika za kontrolu kvalitete i jedan inspektor MUP-a uz obveznu nazočnost nadzornika za kontrolu kvalitete, dakle to su ukupno 4 službenika budući da se tijekom primjene ovog zakona dosada pokazalo da se završna kontrola ne obavlja ništa kvalitetnije kad ju obavlja povjerenstvo nego na ovaj način koji smo predložili. I na koncu, ovim izmjenama se omogućuje da se oznake minske opasnosti, a kojim se smatramo ne, ne poklanja ona nužna pozornost i ne izazivaju uvijek dovoljan oprez svih koji se, koji ih vide na terenu. Dakle da se, ovim ćemo Zakonom omogućiti da te oznake minske opasnosti postavljaju i kontroliraju osposobljeni službenici Ministarstva unutarnjih poslova, a ne samo pirotehničari jer će se na ovaj na ovaj način omogućiti češći obilazak oznaka minske opasnosti na onim minski sumnjivim područjima koji još nisu razminirana te reobilježavanje u slučaju otuđenja ili uništenja oznaka minske opasnosti. Sadašnja obveza iz zakona je bila obilazak svih oznaka minske opasnosti jednom godišnje i to se obavlja, ali na ovaj predloženi način, kad će biti više službenica koji će nadzirati ova, ove oznake, držimo da će se moći češće i više puta godišnje provjeriti njihova, njihovo postojanje i kvaliteta. prihvaća, prihvatio i ugradio u konačni prijedlog zakona sve primjedbe Odbora za zakonodavstvo koje su bile nomotehničke naravi te su u tom su u tom smislu ispravljeni čl. 33, 34, 38 u skladu sa uputom Odbora za zakonodavstvo. Temeljem prijedloga, odnosno razmotren je i na odgovarajući način uvažen i prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji je govorio o načinu propisivanja tehničkih karakteristika i razine medicinsko-tehničke opreme sanitetskih vozila u protuminskom djelovanju, tako da je predlagatelj ostao kod onog prijedloga koji egzistira i u postojećem zakonu, dakle prije ovih, prije ovih izmjena, dakle da ta vozila moraju biti usklađena s normom HRN 1789 i njezinim sljednicama koje moraju inače udovoljavati sva vozila u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnosti sanitetskog prijevoza. Predlagatelj dakle na temelju ove, ove intervencije Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je ipak zaključio da nije potrebno smanjivati postojeću razinu nužne medicinske opreme u sanitetskim vozilima koja se koristi u protuminskom djelovanju nego da u ove preostale, nešto manje od 3 godine učinimo sve da se spriječi stradavanje pirotehničara tijekom obavljanja njihovoga odgovornoga posla. Za provedbu poslova, provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnome proračunu. Evo, pošto vrijeme ide, kratko ću iznijeti i Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. g. Na kraju 2022. g. ukupna površina minski sumnjivog prostora iznosila je 149,7 km2, unutar 28 jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova i 6 županija, a minski sumnjiv prostor je bio obilježen sa 6255 oznaka minske opasnosti. Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja, prije svega, a zatim i općeg dopunskog, općeg i tehničkog izvida u prošloj godini isključeno je iz minski sumnjivog prostora 55,2 km2. Za sve ove poslove utrošeno je ukupno 51 129 502 eura, a nastavljena je uspješnost i u pogledu osiguravanja sredstava za razminiranje iz fondova EU koji čine koji čine ukupno 30% utrošenih financijskih sredstava za razminiranje. Jednako tako, financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma osigurana od Ministarstvo poljoprivrede, realizirana je u cijelosti. Prilikom obavljanja poslova razminiranja na kojima je u 2022. g. izdana potvrda o isključenju razminiranog područja ili iz minski sumnjivog prostora, pronađeno je i uništeno 120, 1123 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 2400 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, najviše ovakovih sredstava pronađeno je na području Sisačko-moslavačke županije. prošloj godini, provodile su se i sve ostale aktivnosti sustava protuminskog djelovanja koja su iz, iznijeta u Planu za 2022., provođenje opći, dopunski opći i tehnički u cilju smanjenje minski sumnjivo prostora i prikupljanja pokazatelja minske zagađenosti, obavljene su aktivnosti obilježavanja odnosno održavanja sustava obilježenosti minski sumnjivih prostora, oznakom minske opasnosti, i dalje je obavljano informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata kroz 123 različite 123 različite aktivnosti u kojima je bilo obuhvaćeno gotovo 11,5 tisuća osoba na području 5 županija. I dalje je obavljan, naravno, inspekcijski nadzor nad obavljenim poslovima razminiranja sa ciljem osiguranja sigurnog rada pirotehničara i postizanja kvalitete poslova razminiranja. Na temelju zahtjeva Ministarstvo obrane RH, a nemogućnosti da Oružane snage s vlastitim snagama, samostalno izvrše razminiranje minsko sumnjivog prostora na vojnim lokacijama do predviđenog predviđenog datuma, dakle 1. ožujka 2026., ova dva ministarstva, dakle MUP i MORH su sklopili, odnosno pristupili su zajedničkom rješavanju minske situacije na području vojnog poligona Eugen Kvaternik pored Slunja te je izvršen odnosno proveden zajednički opći izvid, analiza minski sumnjivog prostora temeljem kojeg je početni minski sumnjiv prostor na području ova vojnog poligona smanjen za 9,2 km2. Inače, kad sam spomenuo MORH, sastavni dio ovaj, ovog Izvješća su naravno i podaci i poslovi koje je obavljalo MORH i te poslove te poslove provodila je Inženjerijska pukovnija Hrvatske kopnene vojske te i razminirala 488 200 m2 je pronađeno, uklonjeno ili uništeno 9 protupješačkih mina, 1 protuoklopna mina i 711 komada raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Trošak razminiranja u 2022. g. koje je obavilo MORH iznosio je 683 tisuće eura ili negdje oko 5 milijuna kuna u prošloj godini. Svi ovi poslovi koje je MORH radio provedeni su bez izvanrednih događaja, što ukazuje da je inženjerijska .../Govornik se ne razumije./... Hrvatske vojske obučena i da može sa primjerenim procedurama i standardima razminiranja obavljati ovaj posao na područjima koje koristi HV. U prošloj godini dogodio se jedan minski incident na području Ličko-senjske županije u kojem je za vrijeme izvedbe radova razminiranja pomoćni djelatnik tvrtke za razminiranje dobio lakše tjelesne ozlijede. Posebno bih još na kraju naglasio da su koncem 2022. g. završeni poslovi uklanjanja minski, cjelokupnog dakle minski sumnjivog prostora u Požeško-slavonskoj županiji, posebno je bilo područje osjetljivo di se radilo zadnje vrijeme oko grada Pakraca te se Požeško-slavonska županija više ne nalazi na popisu minski zagađenih županija. je najkraće što se tiče samoga izvješća o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim sredstvima u prošloj godini. Sve snage koje RH ima i kojima raspolaže da se riješi ovo dugotrajno osjetljivo pitanje koje utječe na gospodarski razvoj naše zemlje, ali je u prošlosti odnosilo i živote i zdravlje ljudi i blokiralo je određena područja naše zemlje za normalan gospodarski razvoj i korištenje, da će se dovršiti, kako je i planirano, do do 1. ožujka 2026. g. Do tad imamo još puno posla i svi moramo prionuti kako bi ga na najbolji mogući način iskoristili i spriječili svako buduće stradavanje naših građana i naših gostiju.

poslovni protuminskog djelovanja su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa i interesa za sigurnost RH, za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoju gospodarstva i oni uživaju posebnu skrb posebnu skrb RH odnosno hrvatske države. Nabrojali ste koliko je bilo i površine prekriveno minskim poljima koje su bili sumnjiva minska područja, veliki broj je stradalih bojovnika, civila, ali i onih koji su razminiravali, dakle pirotehničara. To je jasno. Molim vas, jasno je da mina ima, da će ih biti. Što vi mislite, ja mislim da jednostavno neće biti … .../Upadica: Hvala./... … moguće očistiti nikada područje na crtama razdvajanja jer to vidimo i sada u Rijeci, događa i one koje sam ja vidio, doživio u Istri.

rekli ste riječ Istra pa sam vam dao još nekoliko sekundi, izvolite. **Katić, Žarko** Poštovani g. zastupniče, da, mi se prvenstveno bavimo naravno, minskim ostacima iz razdoblja Domovinskog rata, ali povremeno još uvijek se nađu i ostaci iz Drugog svjetskog rata, čak i Prvog svjetskog rata, nažalost na našim područjima vodile su se teške bitke i ratovi i prije ovoga posljednjeg rata i ti ostaci opterećuju život naših ljudi i razvitak gospodarstva. Naravno na područjima razdvajanja su uvijek bile najveće koncentracija minski i eksplozivnih sredstava i najveći dio tih sredstava upravo je skinut s tih područja, tako da, tu je i najdulje trajalo, još uvijek nažalost u nekim područjima traje, pa evo, na primjeru Požeško-slavonske županije i grada Pakraca, tu je trajalo sve do sad i tu smo, tu je bio koncentriran velik broj takovih sredstava i takvih još uvijek imamo područja i na njima intenzivno radimo.

ali isto tako i ono što smo i raspravljali prilikom prvoga čitanja je vezano za sve ono što je RH stekla kroz iskustvo, znanje, vezano za protuminsko djelovanje i zato me zanima, nedavno smo u Vodicama imali jedan međunarodni simpozij protiv minskog djelovanja gdje je nazočilo preko 200 sudionika iz 35 zemalja, a isto tako RH će biti zemlja domaćin donatorske konferencije vezano za razminiranje Ukrajine, što je planirano za listopad ove godine, dakle ova dva događaja sigurno mogu doprinijeti i našim tvrtkama i našim pirotehničarima i našim dakle javnim tijelima koja su se svih ovih godina bavili da se riješimo mina

desetljeća, da u tom razdoblju se razvije određena znanja i iskustva koja bi bi bilo šteta ako postoji potreba za njima i u drugim zemljama, a vidimo na žalost da postoji da ih ne iskoristimo, da ne pružimo svoje znanje i povijest u spašavanju, svoje u drugim zemljama. Ova konferencija koju ste spomenuli koja je nedavno održana u Vodicama, ona je manje-više tradicionalna. Održava se svake godine gdje se raspravlja o iskustvima i o novim tehnologijama na području razminiranja, a značajno je ova konferencija koja se priprema kao donatorska konferencija za razminiranje Ukrajine koja će se održati na jesen i na njoj će sudjelovati niz zemalja i puno onih koji imaju iskustva. Naša iskustva su velika, cijenjena i kanimo ih podijeliti da drugim. **Radin, Hvala. Državni tajniče mene zanimaju procjene učinaka zakona. Nije ovdje recimo Zakon o šumama, nismo imali procjenu učinaka, kad je smanjen parafiskalni namet djelomično i za razminiranje. No, to je manji problem. Svi znamo da ste ovdje 2020. godine predstavljali vrlo žustro Zakon o strancima kada je dakle taj zakon prošao nemamo procjenu učinaka. Svi mediji bruje o tome da je upravo vaš sin otvorio firmu za uvoz Nepalaca i Filipinaca. To je oblik suvremenog robovlasništva u Hrvatskoj. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa će u vašem slučaju odlučivati na što sam izuzetno skeptična da će bilo što naći jer smatram da je sam zakon bio koruptivan. Osjećate li neku osobnu odgovornost. Imate li osjećaj prema tome da se u Hrvatsku uvozi zapravo robovlasničkim odnosima radna snaga za što ste i sami odgovorni. Drugim riječima procjena učinka zakona mislite li išta napraviti po tom pitanju? Poštovana zastupnice ja nisam sad shvatio jeste li me vi pitali oko zakona koji danas imamo na dnevnome redu o protuminskom djelovanju ili o Zakonu o strancima ili o nekom trećem zakonu. Ovaj zakon je donijet na temelju i što smo naglasili iskustava koje su ovdje u ovih proteklih tri desetljeća na žalost često i skupo plaćena i želimo da u preostalom razdoblju ono što smo obećali našim građanima, a i međunarodno se obvezali da ćemo očistiti Republiku Hrvatsku od mina do 2026. godine da se to uistinu i učini, da se više ne produžava ova agonija, a da pri tome što je moguće manje bude štete ekonomske, a kad su u pitanju ljudi, njihovo zdravlje i životi da uopće ne bude više stradavanja od mina u našoj zemlji. Hvala. Poslovnika. **Peović, Katarina (RF)** 238. Zbog svih ljudi koji rade u nevjerojatno neljudskim uvjetima u Hrvatskoj, a dovode ih ljudi kao što je vaš sin. Ja ću opet ponoviti, pitala sam vas vrlo konkretno o učincima određenih propisa. Možete pričati o razminiranju ako želite, ali objasnite nam na koji način donosite zakone u Ministarstvu unutarnjih poslova tako da se možda nekom sinu kaže prvo pogledaj sad će ti doći dobra prilika za zaradu, kreni otvarat firmu.

u primjeni je 8 godina, a tijekom kojih su uočene poteškoće i nedostatci koje je potrebno ukloniti kako bi se do 1. ožujka 2026. godine izvršile obveze preuzete Otavskom konvencijom, a to je razminiranje teritorija Republike Hrvatske. Predlaže se tako niz novih aktivnosti vezanih uz poslove općeg i tehničkog izvida, razminiranja i kontrolu kvalitete. Jedna od novina je i da se županijama propisuje rok do 30.6. tekuće godine za predlaganje područja koje smatraju potrebnim uvrstiti u Plan protuminskog

do 30.6. i da županije iskoriste taj rok i da predlože ako smatraju da je neko područje možda prioritetnije u odnosu na neko drugo. Naravno ostalo je malo vremena još za razminirati preostalih preostalih 6 županija od kojih 2 županije kanimo dovršiti sa razminiranjem u ovoj godini, u Šibensko-kninskoj i Osječko-baranjskoj. Ali suradnja županija je i do sad bila sa MUP-om, Hrvatskim centrom za razminiranje i sa svim dionicima vrlo dobra i želimo da ona bude takva i dalje. Naravno da podupirem sve izmjene zakona koje će poboljšati protuminsko djelovanje i smanjiti rizik od stradavanja na žalost kojeg smo svjedoci. Zato je važna i puna i kvalitetna označenost minski sumnjivog područja, jer mlađe generacije često nisu svjesne što to znači, nisu svjesne opasnosti i zbog toga je potrebno imati stvarno potpunu označenost. Spomenuli ste i u izmjenama zakona piše da će biti češći obilazak oznaka minske opasnosti. Zanima me tko tko će sve to češće obilaziti, odnosno imati ovlaštenje za zamjenu dotrajalih oznaka i koliko je to češće? Do sada je bila praksa jednom godišnje i zamjenu su radili isključivo pirotehničari. **Radin, Poštovana gospođo zastupnice, evo upravo zbog toga što nismo, dakle ne samo što je zakonska obveza bila jednom godišnje. Naravno, ako smo dobili dojavu da je negdje nešto uništeno, da ne postoje više oznake na nekom prostoru koji još nije očišćen od mina, da se reagiralo promptno. Ali nije se naravno sustavno moglo obilaziti više puta godišnje sve oznake minske opasnosti zbog nedovoljnog broja ljudi. Na ovaj način ćemo iskoristiti jedan dodatni, dodatne kapacitete dodatni rezervoar ljudi da mogu i više puta godišnje obići. Ponovno apeliramo na sve da ne uklanjanju neovlašteno te oznake, da ih ne odnose ili ne bacaju, ne čupaju jer one mogu spasiti živote. Puno ljudi kad dođe u neki kraj gdje je prvi put bio ne zna da je taj kraj još uvijek možda miniran. Ove oznake upozoravaju na to, iako ih je neugodno vidjeti ali spašavaju živote. I na ovaj način, ovim izmjenama zakona mislim da ćemo u tome dodatno uspjeti.

Zapravo znam jer sam sudionik Domovinskog rata i znam s kim smo imali problema. Ono bih ja vas pitati upravo je kolegica rekla zbog mladih, zašto mi u preambuli ovog zakona nemamo tko je nas napao, tko je postavio te mine, nego zapravo ispada kad netko uzme ovaj zakon za pet ili deset godina, da će pitati tko je te mine postavio i zašto mi to radimo. Je li, ispada da ćemo mi biti ti koji smo te mine i stavili. Hvala lijepo. **Katić, Žarko** Poštovani zastupniče, pa nije uobičajeno zakone opremati na takav način. Mislim da svi znamo kako je rat počeo, tko je koga izazvao i tko je mine postavljao. Naravno bilo je i postavljenih mina u svrhu obrane i sa naše strane, morali smo se braniti, ali glavninu mina znamo tko je postavio, tko ih je najviše imao. I to se ne može promijeniti sa ovim zakonom. Ali rat je davno završio i mi trebamo raditi na uklanjanju svih njegovih posljedica ovih materijalnih, ali i onih u našoj međusobnoj komunikaciji, ali ne zaboravljajući ono što je bilo naravno. Hvala

Došlo je do nekih terminoloških poteškoća, ali uvažen je prijedlog odbora da se ne ide na smanjivanje postojećih normi. Znači ostali smo pri normi koja postoji sad i koja će ostati do kraja razminiranja. Znači nije, ništa se ne želi smanjiti. Ostaje i dalje obveza da na poslovima razminiranja bude sanitetsko vozilo opremljeno propisima koji uređuju to pitanje propisima Ministarstva zdravstva. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije, jedne od županija koja je bila najzagađenija minsko-eksplozivnim sredstvima naravno i zbog velikih ratnih razaranja i strahota koje su se događale. Ipak zahvaljujući dobroj suradnji sa Hrvatskim centrom za razminiranje, pa i uz pomoć Vlade i donatora 2016. godine ova županija potpuno razminirana. Pronađeno je 18000 minsko–eksplozivnih sredstava. Stradalo je 116 ljudi, 41 osoba smrtno, tako da smo izuzetno zadovoljni osim što je to ipak relativno u dobrom vremenu razminirano. E sad obzirom da je cilj ovog nacionalnog programa da se potpuno razminira Hrvatska u roku do 1. ožujka 2026. to je relativno blizu. Vidim da sad ima dovoljan broj pirotehničara i opreme, da li se rade planovi što će se dalje zapravo s tim ljudima nakon što završi razminiranje obzirom evo i na ratna razaranja i na području Ukrajine i drugih dijelova, hoće li biti upućene u neke druge dijelove svijeta. **Radin, Furio Poštovani zastupniče, Vukovarsko-srijemska županija je bila naravno jedna od najzagađenijih minsko-eksplozivnim sredstvima ali uz dobru suradnju i sa županijom, razminiranje je završeno u kraćem roku nego što vidimo u mnogim drugim županijama koje su možda bile imale i manji broj minski-eksplozivnih sredstava. sredstava. RH trenutno raspolaže sa oko 550 osoba na razminiranju, od toga 388 pirotehničara, 104 voditelja radilišta i 55 pomoćnih djelatnika. Ima značajan broj strojeva za razminiranje i to kod kojih znamo da su dio posljedica naših znanja i naše pameti. Imamo još uvijek i pse za detekciju, imamo 43 ovlaštene tvrtke koje aktivno rade na poslovima razminiranja i mi s tim snagama vjerujemo da ćemo ne samo razminirati Republiku Hrvatsku, nego i pomoći svima onima koji pomoć trebaju. **Radin, Furio Poštovani tajniče u veljači ove godine smo ovdje imali temu Prijedlog nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine i prije same rasprave smo dobili dota pitanja sa terena vezano za cijene koje se plaćaju našim pirotehničarima, odnosno poduzećima koja se time bave. I bilo je dosta sa terena informacija da zapravo se radi, da rade mnoga poduzeća kao podizvođači. Ja sam ovdje postavio pitanje je li točno da zapravo podizvođači rade na pojedinim terenima. Bilo je rečeno da toga zapravo nema. To je rekao i ravnatelj koji je i nadležan za taj dio posla. međutim, nakon dva tjedna desio se onaj nemili događaj sa na žalost smrtnim posljedicama odnosno pirotehničarka i pirotehničar su umrli i ispalo je zapravo da su oni bili podizvođači druge firme i radili na tom terenu. Da li se radi na sprječavanju toga da zapravo podizvođači dobivaju poslove nakon toga i da su manje plaćeni nego što bi trebali biti. **Radin, Furio cijena razminiranja se zadnjih niz godina otprilike kretala u sličnim gabaritima sa malom, u zadnje vrijeme sa nekom blažom tendencijom rasta i negdje trenutno iznosi oko 1,3 1,3 eura po metru kvadratnom. Pozorno se vodi računa kod raspisivanja natječaja za razminiranje da sve tvrtke udovoljavaju svim potrebnim uvjetima i da ne rade podizvođači. To se i kontrolira na samom terenu, dakle nije dovoljno samo kod natječaja pravilno izabrati sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ostalim važećim propisima nego treba cijelo vrijeme i taj posao kontrolirati u ne

Naravno nakon toga će se intenzivirati i ovaj međunarodni aspekt koji su i drugi kolege već spomenuli, jer je Hrvatska tu na samom vrhu što se tiče tih kapaciteta i znanja i ekspertize na području razminiranja. U tom pogledu moje pitanje je, vi ste spomenuli sad međuresorsku suradnju prvenstveno s MORH-om. Ali kako je sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova? Mi smo u ovom Saboru nedavno imali i raspravu o razvojnoj suradnji, razvojnoj strategiji. Razminiranje je jedan vrlo važan segment Pogotovo me zanima stoga da li već sada se radi i sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova u tom segmentu razminiranja u razvojnoj strategiji. **Radin, Kada je u pitanju ovaj vanjski aspekt razminiranja i nuđenje pomoći naše zemlje i naših znanja, naravno naše industrije koja je razvila određene tipove strojeva za razminiranje ta se aktivno radi i sa Ministarstvom obrane i sa Ministarstvom vanjskih poslova Republike Hrvatske. I ova konferencija koju je mislim gospodin Mažar spomenuo je koja će se na jesen održati, jedna velika donatorska konferencija. Ipak je priznanje Hrvatskoj da je domaćin te konferencije, a naravno da lavovski dio posla odrađuje Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje. Ponavljam, kad smo već jednom bili suočeni sa ovakvim velikim problemom razminiranja naše zemlje, da naše znanje trebamo iskoristiti i to radimo. pretežito fokusirani da obavimo ovaj posao kod nas, ali već radimo tu izlaznu strategiju i pokušavamo da naše tvrtke, pomoći našim tvrtkama da ugovore poslove na razminiranju i drugih zemalja. Hvala. Nemate više replika gospodine državni tajniče. Sada ćemo svi zajedno pozdraviti polaznice i polaznike ERASMUS+ projekta ISCT. To je projekat inkluzije kroz aktivizam, komunikacije i intervencije, znači jedan važan projekt u organizaciji Međunarodnog centra za umjetnost iz Zagreba. Pozdravimo ih pljeskom. Hvala Hvala što ste sa nama. Želi li netko iz odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i gospodin Siniša Hajdaš Dončić već u naletu dolazi ovdje ispred SDP-a. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Ne ispred odbora, nego ispred SDP-a. Bravo gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Objedinjena rasprava tako da ću se osvrnuti na oba akta. Prvo nešto o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju između prvog i drugog čitanja, nekoliko napomena. Zakon je donesen 2015., znači već 7 godina je zapravo na snazi i mijenjan je tri puta. Zadnji puta 2022. no međutim, samo zbog prekršajnih odredba većinom zbog eura kao službene valute. Mi sad imamo konačni prijedlog zakona koji sadržava 59 članaka što predstavlja izmjenu više od trećine odredbi zakona. E sad pitanje koje sam postavio nakon prvog čitanja ako je plan da se za tri godine okonča razminiravanje u Republici Hrvatskoj, dakle mi sad suštinski mijenjamo zakon 59 članaka. Ako do sada kažem povijesno smo tijekom rasprave o godišnjim izvješćima o protuminskom djelovanju sve bilo u redu, sve ide po planu, stižu se svi rokovi, zakon pokriva sve situacije. Sad gledajte jedan primjer članka 2. kojim se mijenja članak 4. zakona, odnosno njegov pojmovnik. I sad pazite mi za promjenu pojmovnika treba definirati 27 pojmova. Znači tri godine prije kraja razminiravanja mi mijenjamo osnovne pojmove ovog zakona. Mislim da smo mogli i zadnje tri godine raditi po istom pojmovniku. Mijenjaju se neki bitni instituti, briše se dopunski, opći izvid jer po argumentaciji predlagatelja on se svojim aktivnostima preklapa sa tehničkim izvidom. Dakle, brišemo dopunski, on je tehnički, znači opet osam godina se čeka za promjenu nekakvih instituta. Članak 8. stavak 2. mijenja se sa člankom 4. i propisuje se jedinicama područne, regionalne samouprave rok do 30. lipnja tekuće godine do kada mogu predložiti područja za uvrštavanje u plan protuminskog djelovanja za narednu godinu što do sada nije bio slučaj i često su prijedlozi dostavljeni nakon što je prijedlog plana već bio utvrđen i upućen u proceduru donošenja. Znači time se unaprijed prevenira neusklađenost prijedloga između Ministarstva MORH-a i jedinica područne, tj. regionalne samouprave u postupku donošenja plana na državnoj razini. Citiram predlagatelja, citat predlagatelja. Znači 8 godina ponovno nakon donošenja ovog zakona i 3 godine prije isteka roka za razminiravanje cjelokupnog područja Republike Hrvatske Vlada je odlučila da će unijeti jednu razboritu odredbu. Ovo je stvarno razborito, onda opet postavljam pitanje 8 godina se čekalo. Izmijenjeno je cijelo poglavlje 9. kontrola kvalitete. Mislim što se sad tri godine može napraviti bolju kontrolu kvalitete, lošiju kontrolu kvalitete kako bi se posao brzo, to su samo pitanja. Ide li se na brzinu, na uštrb kvalitete kako bi se ostvario zadani cilj. Evo ne znam, evo još uvijek mi to nije jasno. Isto tako predlagatelj navodi da se kod poslova razminiranja, dakle nije definirano do koje dubine su ovlaštene pravne osobe, tj. obrtnici dužni dužni postići potpunu očišćenost. tek tri godine prije okončanja razminiravanja Vlada Republike Hrvatske definira dubinu očišćenosti prostora. A šta je sa prethodnim ovo što su sad očistili koja je dubina očišćenosti i kak se to određivalo uopće do sad? I zadnja primjedba, odnosno pitanje u članku 53. što sam spomenuo u replici stavak 3. navedena je norma za vozila hitne pomoći. Normu propisuje izgled i oprema vozila. Sad je postojala javna rasprava, nešto smo pričali na odborima, nešto je možda od gospođe Maje prihvaćeno nešto što je ona komentirala, možda nije, ne znam. No međutim, što je tu po meni zanimljivo, tj. koji je problem. Norma propisuje izgled i opremu vozila. E sad, s obzirom da u protuminskom djelovanju nije potreban dio opreme koji je propisao normu, na primjer oprema za djecu i rodilje. Zašto se ne omogući ovlaštenim pravnim osobama, tj. obrtnicima ili obrtnicima koji imaju vlastito vozilo i medicinski tim za pružanje hitne medicinske skrbi ili takvo vozilo iznajmljuju od drugih ovlaštenih pravnih osoba da ne trebaju imati takvu opremu, jer realno ne trebaju. Oni se tim ne bave. Zašto? Zato jer njihova vozila služe isključivo za aktivnost hitne medicinske skrbi tijekom protuminskog djelovanja, a ne za obavljanje uobičajene medicinske skrbi koja podrazumijeva pružanje skrbi roditeljima, djeci i Nekoliko rečenica o Izvješću o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošnji financijskim sredstvima. U odnosu na predmetno izvješće za 2022. moram napomenuti, dakle da vjerojatno smo svi svjesni važnosti ispunjenja obveze koja sukladno članku 5. Otavske konvencije preuzela Republika Hrvatska. To je da se cjelokupno područje Republike Hrvatske razminira do 1. ožujka 2026. Isto tako kažem da postoji napredak u tom procesu. Znači to je vidljivo i iz ovih godišnjih izvješća koje mi ovdje dobivamo, ali ima nekoliko i nedostataka, pa eto nekih. U Planu protuminskog djelovanja za 2022. godinu cilj 1 iz minski sumnjivog područja MSP isključiti područje površine 55,9 kvadratnih kilometara u toj godini. To je bio cilj. No, vidimo da je isključeno 55,2, a ponovno je uključeno pola kvadratnog kilometra što znači da je isključeno 54,7 km2. Znači cilj nije ostvaren. Možemo mi sad komentirati kvadratni kilometar više ili manje, ali ako znamo za godišnji plan i da li se on može ispuniti za tri godine prije isteka zadanog roka, onda to vjerojatno nije dobro. Osobito takvo stanje zabrinjava uzimajući u obzir da je preostalo minsko sumnjivo područje većim dijelom planinsko i krševito područje, odnosno šume i šumsko zemljište, znači di ne možete odvijati isti proces razminiravanja kako se recimo razminirava na poljoprivrednom i ravnom zemljištu, odnosno na područjima koja su do sada najvećim dijelom i razminirana. Nadalje u izvješću stoji 31.12.2022. da je MSP, tj. minski sumnjiva područja, dakle iznose 149,7 Ako to podijelimo na tri godine, možemo dijeliti, proizlazi da svake godine treba razminirati 49,9 kvadratna kilometra, tj. 50 kvadratnih kilometara. I sad ako se vratimo nekoliko godina unazad, znači 2018. cilj 56,5 o.k. Isključeno je 56 kvadratna kilometra. 2019. ukupno smanjenje u 2019. iznosi 45,8. Plan je bio smanjiti za 54,8 što znači da plan nije ispunjen. Isključeno je 9 km kvadratnih manje od planiranog. Razloge za neispunjenje plana i za 2019. Podnositelj je pronašao nedostatak kadrovskih kapaciteta zbog odlaska dvadesetak pirotehničara u mirovinu, te nemogućnošću zato to naglašavam korištenje strojeva na planiranim projektima. Situacija četiri godine kasnije nije bolja ni po broju pirotehničara, ni po broju i mogućnosti korištenja strojeva u planinskim i krševitim područjima, a posebno šumskim područjima. U 2020. navodi se da je MSP smanjen za 60,6 kvadratna kilometra što po prvi puta predstavlja i ostvarivanje prvog cilja iz plana za tu godinu i sam podnositelj je kazao da je to izuzetno postignuće. U 2021. navodi se da je u odnosu na 2020. područje MSP-a smanjeno za 45 kvadratna kilometara, a prvi cilj iz plana za 2021. godinu je bio isključiti područja površine od 54,2 km iz minski sumnjivih područja što nije realizirano ni te godine. Dakle, isključeno je 2021. godine 9,2 kvadratna kilometara manje od planiranog. I sad kad bi se vratili u godine koje prethode 2018. ima još takvih podataka što zapravo pokazuje na nerealnu ambiciju koju rezultati ne podržavaju. Znači od 4 navedene godine koju sam rekao u tri godine se plan nije ispunio. E sad kad povežemo sa mojom primjedbom o izmjeni cijelog poglavlja 9. kontrola kvalitete koju sam spomenuo kod zakona, dakle možda to sad dobiva do značaja. Znači što možemo očekivati od te zadnje tri godine? Bolju kontrolu kvalitete, lošiju kako bi se posao ubrzao. Mogu rezultati biti vrlo suspektni. I na kraju pošto još imam tu nekih minutu malo o prijedlogu MORH-a za 2022. To smo komentirali prvi puta da prijedlog ne sadrži podatke o broju vojnih lokacija ili građevina koje su potencijalno minski zagađene, odnosno o tome koliko je to područje veliko. Teško da možemo procijeniti dinamiku razminiravanja. Isto tako znamo od predstavnika MORH-a tijekom rasprave o izvješću koji je istaknuo da postrojbe Oružanih snaga nisu u mogućnosti samostalno razminirati područja vojnih lokacija ili građevina do 1. ožujka 2026., te razgovaraju sa MUP-om što je jučer ponovio i predstavnik na odboru, a za jedan veći dio površine potrebno je napraviti izvide da bi se utvrdile konačne površine za koje se smatra da su zagađene minskim eksplozivnim sredstvima kako bi se nakon toga napravila financijska konstrukcija. E sad ponovo jedno pitanje da li se te sve aktivnosti koje su poduzete tijekom 2022. a koje spominjemo u izvješću odnosno smanjenje minski sumnjivih područja za 9,2 kvadratna kilometra, provođenja općeg izvida u suradnji sa MUP-om dostatne da se proces razminiravanja vojnih lokacija završi do 2026. godine. I sad ima tu još nekoliko tehničkih da tako kažemo grešaka koje sam uočio jer 40,2 km2 a zapravo je 39,2. I još imate pa jednu grešku, znači sredstva OFFŠ-a piše da su realizirala u cijelosti od 55 milijuna kuna u kunama smo, a po planu piše da je osigurano 50 milijuna kuna, a potrošeno j 55, tako

kojemu je prije svega cilj primjena novih aktivnosti u načinu obavljanja poslova općeg i tehničkog izvida kako bi se osiguralo učinkovitije, kvalitetnije i ekonomičnije razminiranje odnosno uklanjanje opasnosti od mina i to najkasnije do 1. ožujka 2026. g. bez nepotrebnih administrativnih barijera, neracionalnog trošenja proračunskih sredstava. Prema podacima Ministarstvo unutarnjih poslova u RH minski sumnjiva područja iznos 137,13 kao rezultat aktivnosti razminiranja općeg i tehničkog izvida procjenjuje se da je minsko sumnjivo područje zagađeno sa cca 11 732 mine te neeksplodiranim ubojitim sredstvima, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Cjelokupno minsko sumnjivo područje RH obilježeno je s 5453 oznake upozorenja na minsku opasnost. Tijekom primjene dosadašnjeg zakona u praksi dionici na poslovima razminiranja, pirotehnički nadzornici i pirotehničari, .../nerazumljivo/... kontrolira kvalitetu uočili su određene nedostatke u pogledu onih odredbi koje uzrokuju veći obujam administracije nego što bi to bilo nužno i što utječe na ekonomičnost i povećanje troškova u obavljanju ovoga posla. Da bi se sve to postiglo i unaprijedila primjena zakona, potrebno je izmijeniti i dopuniti odnosno preciznije definirati i uskladiti pravne institute s međunarodnim standardima. Izmjene i dopune zahvatile su one pravne institute koji mogu utjecati na proces razminiranja. U potpunosti se ukida dopunski opći izvid dakle dopunski koji se pokazao nepotrebnim i neracionalnim s obzirom da se aktivnosti koje sadržava preklapaju sa tehničkim izvidom koji daje isti rezultat. Tehnički izvid uređen će biti na način da se preciznije i točnije može potvrditi postojanje minsko-eksplozivnih zapreka. Točan raspored i pravac protezanja, vrste minsko-eksplozivnih zapreka, vrsta i broj mina i druga. Također je utvrđen i rok za prijavu prioritetnog razminiranja od strane jedinica područne samouprave jer do sada nije postojao rok pa su županije svoje prioritete prijavljivale prekrasno. Propisana je osnovna tehnička dokumentacija koja se treba voditi prilikom obavljanja poslova razminiranja kako bi se mogla provjeriti kvaliteta obavljenih poslova. Ovim prijedlogom zakona, izmjene i dopune zakona uređuje se analiza minskog sumnjivog prostora kvalitetnije, prvenstveno na način da će ga moći obavljati i ostali osposobljeni djelatnici ministarstva, a ne samo pirotehničari. zakonskih obaveza je obilazak svih oznaka minske opasnosti jednom godišnje i to za se izvršava, ali ovaj način, ta kontrola ne, moći će se obaviti više puta i nju bi kao što je već i rečeno objavljali svi osposobljeni službenici. Nažalost kao što svi dobro znamo, bilo je i u ovoj godini novih žrtava. Jedan lovac koji je stradao u siječnju nedaleko Hrvaca, Hrvaca, općine Hrvaca u predjelu Vrdova, kao i 2 pirotehničara koji su smrtno stradali, također kod Čanka u Lici u općini Perušić. Nadam se da je ovim izmjenama i dopunama zakona sigurno i to možemo staviti u kontrolu kvalitete i uređenja na učinkoviti način koji je ovlaštenim službenicima ministarstva, djelatnicima omogućuje kvalitetniju kontrolu svih kapaciteta na radilištima, gdje je razminirano te ih omogućiti da je, da djeluju preventivno, a ne samo naknadno, čime se doprinosi kvalitetnijoj obavljanju poslova razminiranja, ali i većoj sigurnosti pirotehničara koji obavljaju poslove razminiranja. Na kraju, želim spomenuti važnost koja se tiče donošenja ovog Zakona, kako bi unaprijedili i olakšali razminiravanje još uvijek minski sumnjivog područja u RH. Hrvatskoj Hrvatskoj je naravno da se dogode, da se ne dogode više nijedan minski incident sa smrtnim posljedicama, Klub HDZ-a podržava donošenje ovoga Zakona u potpunosti. Pa kada govorimo o razminiranju,

… ovom dijelu koji se, koji govori o tome što se je dogodilo u proteklom vremenu, kada govorimo o razminiranju, cilj nam je da održimo i jačamo javnu sigurnost, ali i smanjimo zagađenost prostora minski eksplozivnim sredstvima koja je veliki gospodarski, humanitarni i općedruštveni problem već godinama. Pred nama je izvješće o provedbi humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja za 2022. g. kojim je svrha izvijestiti javnost o aktivnostima i ciljevima koji su učinjeni kako je i utrošenim financijskim sredstvima koja su osigurana za tu namjenu. Kao što smo već čuli od predstavnika predlagatelja, na kraju 2022. g. površine minski sumnjivog područja iznosile su 149,7 km2 unutar 28 jedinice lokalne samouprave u 6 županija te je bilo obilježeno sa 6255 oznaka minske opasnosti u odnosu na 2021. g. minsko sumnjivo područje je smanjeno za 54,7 km2 i to na način da je iz minskog sumnjivog područja isključeno 55,2 55,2 km2, a proglašeno minski sumnjivim je 0,5 km2, pa stanje minski sumnjivih područja na kraju 2022.g. izgledalo je po županijama ovako, Ličko-senjska 74,6 km2, Karlovačka županija 18,9 km2, Sisačko-moslavačka 25 km2, Splitsko-dalmatinska 16,5 km2, Osječko-baranjska 6,8 km2 i Šibensko-kninska 7,9 km2. Minsko sumnjivo područje je u 2022.g. smanjeno za 54,7 km2. Još uvijek najveće površine minski sumnjivih područja nalaze se na području Ličko-senjske, te Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, dok je do 21. studenoga 2022.g. u cijelosti od mina očišćen požeška, Požeško-slavonska županija. Nažalost, kao što sam i rekao dogodili su se i minski incidenti u kojima su stradali ljudi, neki sa lakšim posljedicama, ali tri u novom vremenu su i smrtno stradala. Tijekom '22.g. održano je ukupno 193 edukacije o minskoj opasnosti u 5 županija, edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 11.473 osobe raznih dobi i skupina, al najveći broj je bio djece predškolskih i školskog uzrasta, kao i ciljane ciljane populacije lokalnog stanovništva, općina i gradova s minsko sumnjivih područja. Za poslove protuminskog djelovanja u 2022.g. utrošeno je 385 kune, a nastavljen je uspješan trend u pogledu osiguravanja sredstva za razminiravanje iz fondova EU koji čine 30% ukupnoga utrošenih financijskih sredstava. Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma osigurava se od strane Ministarstva poljoprivrede i realizirana je u cijelosti. Oružane snage RH na provedbi radova razminiranja u skladu s planom razminiranja vojnih lokacija i građevina u 2022.g. angažirale su se za to opremljenu i osposobljenu inženjersku postrojbu optimalno koristeći dostupne resurse i ostvaren je realan učinak. Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina u 2022.g. provedeni su na učinkoviti način bez ijednoga izvanrednog događaja što ponajprije ukazuje na dobru obučenost i dosljednu primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja. Zahvaljujući izgrađenom sustavu protuminskog djelovanja, potrebnom znanju i vještinama ljudi koji se bave ovom problematikom, te specifičnim poligonima za testiranje možemo odgovoriti na svaki izazov u segmentu protuminskog djelovanja, te ponuditi najkvalitetnije operativna testiranja, ali i sudjelovati u najizazivnijim projektima istraživanja i razvoja novih tehnologija za detekciju mina u svijetu. RH ima svoja iskustva koja smo stjecali na težak način, ali danas i u budućnosti možemo ponuditi svoju pomoć drugima, svjesni vremena u kojem živimo, rat u Ukrajini i sigurno ćemo ponuditi svoju pomoć u vidu specijaliziranih tvrtki i stručnjaka…/Upadica Radin: Hvala/…kao i isporukom najmodernije tehnike domaćih proizvođača,

'96. ako se ne varam, onda se moramo vratiti malo u povijest. Dakle ovo je priča koja, kao što ste i vi rekli državni tajniče u svom izlaganju, ovo je priča koja traje već tri desetljeća, u ta tri desetljeća nanijela je goleme štete hrvatskom gospodarstvu, nanijela je ogromne štete sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj, doprinjela je da stanovnici i naši građani na područjima koja su bila direktno obuhvaćena ratnim zbivanjima se osjećaju nesigurno, da je praktički njihovo svakodnevno kretanje ugroženo niz, niz drugih stvari, da imamo ljude koji su na kraju krajeva ranjavani kroz svo ovo vrijeme u tim minskim poljima i Hrvatska je zaista podnijela ogromnu, ogromnu štetu kroz cijelo to vrijeme. Prve procijene nakon završetka Domovinskog rata koje su napravljene od Centra za razminiranje i protuminsko djelovanje UN-a su bile katastrofalne za RH, dakle oni su tad govorili o nekih 13 tisuća km2 pod minama sa više od milijun minski, minskih sredstava i neeksplodiranih sredstava, dakle tu su goleme, goleme brojke, za svu sreću osnivanju HCR-a prvi put je mislim 2005. uspostavljen definitivan raspored praktički minskih polja, kao i njihova definitivna procjena i prvi put je definirano stanje onako kako treba i ispalo je da je deset puta stanje bolje za svu sreću od onoga koju su procijenile prethodno UN. Kroz cijelo ovo vrijeme HCR je taj koji je bio nositelj svih poslova, nositelj svih radova i u principu njima možemo u dobrom dijelu zahvaliti uz podršku svih uz podršku svih Vlada, al njima u prvom redu možemo zahvaliti, kao i našim pirotehničarima, privatnoj inicijativi koja se, koja je bila uključena u te poslove, što smo danas tu gdje jesmo, a to je pred samim praktički završetkom razminiranja u RH. Kroz cijelo to vrijeme financiranje je rađeno iz nekoliko izvora, jedan od izvora je državni proračun i najveći izvor jasno RH, javna poduzeća su dala svoj obol razminirajući područja koja su bila u okviru njihove imovine, fondovi EU, posebice od 2012. odnosno od momenta pristupanja RH EU punopravnog, zatim donatori, strane Vlade, međunarodne organizacije, zajmovi RH kod Svjetske banke. U razdoblju od '98.-2021. sredstva iz državnog proračuna RH izdvojena za razminiranje iznosila su više od 4,1 milijardi kuna. Jedan od važnih izvora bila su javna poduzeća kao što sam rekao i oni su izdvojili više od 915 milijuna kuna, u razdoblju od '90.-2021. razni donatori su za razminiranje izdvojili više od 537 milijuna kuna. Važan izvor financiranja bio je i zajam Svjetske banke iz kojeg je utrošeno više od 258 milijuna kuna. Ukupno do sada potrošenih para u razdoblju od '98.-2021. utrošeno je više od 7 milijardi kuna. To su golema sredstva, al sa tim golemim sredstvima gdje je Hrvatska došla od situacije gdje je bilo definirano 1.174 km2 pod minama, gdje je ukupno pronađeno i dezaktivirano ili uništeno 97.051 protu pješačka protuoklopna mina, 261.738 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava došli smo na situaciju da danas imamo 137, 137 ovog momenta km2 minski sumnjivog minski sumnjivog područja i da smo praktički pred završetkom čišćenja Hrvatske od mina čime će Hrvatska postat apsolutno sigurna zemlja po tom pitanju. Treba reć da stvari nisu išle baš tako jednostavno i tako lagano cijelo vrijeme. Prvi je rok naš za završetak razminiranja je bila pa smo nakon toga tražili produženja do 2018., pa smo 2018. tražili konačno produženje do 2026., 2026., 1.3.2026. precizno i mislim da je to zaista sad deadline da više ne možemo dobit nikako produženje, ali nadam se da nam neće ni trebat. Dakle s ovom dinamikom 50-ak km2 sad 100 m2 gore, 100 m2 dolje mislim da ćemo završiti tu priču. Ono što svakako treba na kraju spomenuti to su žrtve od početka ratnih djelanja dakle od '91.g. do kraja 2021.g. evidentirano je 1377 minskih incidenata u kojima je stradalo čak 2017 osoba od kojih su 524 osobe nažalost smrtno stradale, a ostali su zadobili teške ili lake tjelesne Dakle, to su goleme, goleme žrtve u tim brojevima je i dio mislim da je negdje oko 50 i nešto pirotehničara stradalo jel tako? prema tome to su zaista, zaista, zaista velika žrtva RH 38 osoba je pirotehničara stradalo, a 131 ukupno sa lakim i tjelesnim osobama, smrtno 38. U prošloj godini imali smo jedan minski incident u kojem je djelatnik aktivirao pro minu i gdje je došlo na svu sreću do lakših tjelesnih ozljeda. U prošloj godini također je utrošeno 385 milijuna i 235 tisuća kuna od čega su oko 30% sredstva eu fondova. Što se tiče Ministarstva obrane, dakle Ministarstvo obrane je iskazalo nemogućnost da Oružane snage RH vlastitim snagama izvrše razminiranje na vojnim lokacijama do 1.3.'26., pa se pristupilo zajedničkom rješavanju minske situacije dakle MORH i MUP zajedno za područje Vojnog poligona Eugen Kvaternik u Slunju proveden je opći izvid temeljem kojeg je početni MSP smanjen sa 26 km na 16,8 km. km. Kontinuirano je rađena i edukacija stanovništva, kontinuirano se također pomaže i žrtvama koje smo spomenuli i to je otprilike to što se može reć o razminiranju. Dobro je da taj posao privodimo kraju i u svakom slučaju ono što želim naglasiti kad su u pitanju još izmjene i dopune zakona to je da imam dojam, al sad je priča kažem na kraju pa možda ni moj dojam ni ostalih kolega više nije toliko ni bitan, imam dojam kad smo vladinom odlukom 2018. na kraju godine ukinuli HCR i prebacili poslove odnosno prebacili pod MUP da smo tog momenta trebali možda malo bolje promišljat, da smo sa ovim izmjenama zakona tog momenta trebali ić da bi bile stvari usklađene. Nažalost evo mi smo po starom dobrom hrvatskom običaju sačekali dvije, tri godine nek to malo odstoji, a onda nakon toga idemo sad pri samom kraju sa izmjenama i dopunama. Al dobro, na kraju balade bolje ikad nego nikad. I ako će to dovest do konačnog rezultata da će moja domovina bit čista od mina i da ćemo naša znanja u budućnosti davat nekim drugim nesretnim ljudima kao što smo i sami bili, onda u redu, mi ćemo to podržat. Hvala.

Da, nema zakona u ovom tu visokom domu koji zapravo ne pokazuje ono očito, a to je da nema nikakve refleksije o zakonima koji se donose, da se zakoni donose tako da bi se pogodovalo skupinama privilegiranim, a onda kasnije se kad postavi neko konkretno pitanje sliježe ramenima i kaže se niste se držali teme. Pa državni tajniče Katiću sve je tema, tema je bila osnovna koja je procjena učinka propisa i nije nevezano za vašu osobnu priču i vašeg sina koji je otvorio 2020. firmu za uvoz stranih radnika da bismo danas jedno osnovno pitanje vama postavili, je li vas sram? Mislite li da taj Zakon o strancima koji smo 2020. upozoravali da je kriminalan, treba mijenjat? Šta ću vas pitat nego to koja je procjena učinka? Ali ima veze i s ovim zakonom naravno jer svaki zakon zapravo ono ko na traci, protočni bojler tu se odglasa, vi tvrdite da je sve u redu. Kad smo govorili 2020. dovest ćete suvremeno roblje u Hrvatsku, poslodavci će ih uzimat samo zato jer žele skinut cijenu radne snage, vi ste govorili ne, ne, nema veze, a doma ste svom sinu rekli da otvori tu firmu. No i ovdje imamo istu priču, znači Zakon o šumama je isto tako donesen, ukinuti su odnosno smanjeni su parafiskalni nameti između ostalog i za razminiranje. Pa jel napravljena procjena učinka? Ministarstvo poljoprivrede kolega Đakiću mi je odgovorilo evo sad ćemo samo što nismo, pa nema niti jedan zakon nema procjenu učinka. I onda sad u ovoj situaciji bi se stvarno morali postavit pitanje jel ima procjene učinka? Naravno sad ćete vi ovdje reć mi imamo europske fondove mi od tamo vučemo novce, ti su parafiskalni nameti ono populistički smanjeni zato što svi o parafiskalnim nametima govore kao da je riječ o nekim demonima koje treba ono svim mogućim sredstvima istjerati iz svih mogućih zakona i sad od tih ne znam sitnih novaca koji su išli možda nekim poslodavcima se nije baš puno napravilo niti za razminiranje. I onda ćete reć dobro sad mi ovdje imamo eu fondove. Ali nije tako. Znači imali smo 2020. prosvjed pirotehničara na Markovom trgu na kojem su upozoravali ovo što je kolega Siniša Hajdaš Dončić upozorio, nema dosta pirotehničara, nema dosta opreme. Brojke su vam sumnjive u ovom zakonu, znači ako ste u 23 godine potrošili na razminiranje sedam milijardi kuna, a sad u tri godine tražite da se utroši jedna milijarda kuna onda se svake godine će se utrošit 33 milijuna više nego svake godine u prosjeku do sad pa trebalo bi objasnit zašto. Mislim valjda će vam cijena radne snage past jel ćete dovest Nepalce i Filipince da nam razminiraju. 524 su smrtno stradale osobe od mina od '91.-'21., 65 je smrtno stradala pirotehničara, to ide i vama na dušu način na koji donosite zakone, na koji sliježete ramenima ovdje kad dođete pa vas pita dobro procjena učinaka, pa procjena učinka Zakona o strancima tada ste uveli suvremeno robovlasništvo. Ono što su pirotehničari '20.-te godine upozoravali da je potrebna puna zaposlena za pirotehničari, da bi morali imati redovna primanja da ne ovise o tome kako se vama sprdne kad se njima isplaćuje, da se napravi izlazna strategija za pirotehničare jer će '26.g. oni izgubiti svoj posao znači po vašim projekcijama. Nakon što se završi sa razminiranjem znači ili dodatno školovanje ili zapošljavanje, da se poveća mirovina jer ti ljudi žive sa izuzetno malim mirovinama, da se pirotehničarima omogući dostojno živjeti. Već su 2019. upozoravali na svoj status, stotinjak ih je tad dobilo otkaz. Ništa od toga nismo čuli niti u ovom tu izvješću niti u nekom planu i programu za budućnost. državnim tajnicima treba jasno i glasno reći kad ovdje dođu da se ne možemo praviti kao da nemamo apsolutno nikakva pitanja za njih jer stvari idu ono business as usual jer kada dobijemo ministra državnog tajnika nad kojim se provodi istraga samog Povjerenstva za sprečavanje sukob interesa onda to se reflektira na sve zakone pa i na ovaj zakon, pa i na ovaj zakon koji je itekako osjetljive. Ako Nepalcima i Filipincima smo priskrbili robovlasničke radne uvjete u kojima dolaze u kojima te firme, kao što je firma sina državnog tajnika obično uzima velike novce da bi uopće došli u Hrvatsku, a onda ih iznajmljuje jel kao robovlasničku radnu snagu da bi oni radili na plaće manje od minimalca, tako i ovdje imamo ljude koji ulaze u minski opasno sumnjivo područje i tamo pogibaju onda svejedno kakvi ljudi nam vode te zakone, kakvi ljudi nam ovdje predstavljaju. Meni je ta situacija 2020. kad sam tek ušla u Parlament i kada smo žustro nas samo kolegica Benčić i ja zapravo upozoravale da će doć do čeg je sad došlo, meni je ona simptomatična. Ja bi voljela da reflektiramo malo na tu situaciju kada smo rekli da poslodavci isključivo misle uvozit stranu radnu snagu da bi snižavali cijenu rada i da je potpuna liberalizacija kvota nešto najopasnije što nam se može desit, a onda nam je državni tajnik Katić ovdje govorio to nije istina, nama nedostaje radne snage. Upozoravali smo ako liberalizirate kvote u svim zanimanjima, ne samo deficitarnima će poslodavci uvozit stranu radnu snagu jer im je to jeftinije, pa šta ne mislite da bi na pitanju pirotehničara trebalo reflektirat tu situaciju i reć da znači pogriješili smo jednom, pa ajmo onda ispravit te stvar, ajmo napravit učinak propisa, ajmo vidjet. Znači ako se vi osjećate ne osramoćenim zbog te situacije u kojoj 180.000 stranih radnika do kraja godine će doć u Hrvatsku i činit će 10% stanovništva, a u kojoj je to izravna posljedica vašeg zakona iz 2020., '21.g. predstavljali ste ga '20., a '21. je implementiran onda ja ne znam što reći. A ako osjećate neku sramotu jer je i vaš sin sudjelovao u tome jer je on otvorio firmu onog trena kad ste vi ovdje nama govorili da ništa se neće desiti od onog što se sad dešava ako osjećate neki sram pa napravite procjenu učinka propisa, pa promijenite Zakon o strancima, pa to jedna sjednica Vlade vam je dovoljna da promijenite članak zakona koji je uveo takvo famozno znači tržište, test tržišta rada o da vratite kvote. To možete napraviti na jednoj sjednici Vlade i oprat svu ljagu sa svog imena i dokazati da to što je vaš sin otvorio tu firmu nema nikakve veze sa tim što ste vi predstavljali taj zakon i da zapravo mislite na naše radnike i da mislite na strane radnike, da se njihovi uvjeti rada trebaju izjednačiti sa uvjetima rada domaćih radnika. Onda ćemo i ovaj kao i sve druge zakone uzimati kao nešto relevantno, kao nešto o čemu treba raspravljati, a ne kao još jedan zakon tipa protočni bojler gdje ovdje dođete, izlistate neke brojke ne reflektiramo ni na koji način na koji to utječe na naše ljude ili strane ljude koji sad predstavljaju 10% našeg stanovništva u Hrvatskoj i idemo dalje Oprostite gospođa Peović jednu, ovdje smo jednu dilemu razrješavali. Gospodin Bojan Glavašević ispred Kluba zastupnika Možemo. Izvolite Bojan. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajnici, prije svega, prije nego što počnem svoju raspravu želio bih još jednom zahvaliti svih pirotehičarima na svemu što su dosada učinili za našu zemlju. Na tome što su svaki dan obavljajući svoj posao izlagali svoje živote riziku, izlagali svoje zdravlje riziku i htio bih reći da im svi dugujemo veliku, veliku zahvalnost. Za te ljude rat još uvijek zapravo nije završio. Možemo to na jedan način i tako gledati, a oni se brinu za to da za sve civile, za sve nas danas koji živimo u ovoj zemlji rat doista završi. Da nema civilnih žrtava više, da mi na jednom zauvijek kao posljednji relikti rata doista nestanu iz naše domovine. I zato želim postaviti, želim otvoriti raspravu zapravo sa pitanjem da li se o tim ljudima razmišlja? Da li se tim ljudima na neki način osigurava budućnost? Da li se razmišlja na koji način ti ljudi kada jednom završe razminiranje Hrvatske hoće li im se samo zahvaliti i reći doviđenja. Ja sam svjestan da nažalost će u svijetu ratova biti, ima ih i danas i zapravo u onome dijelu u kojemu Hrvatska pomaže Ukrajini u protuminskom djelovanju i u razminiravanju to je bilo između ostaloga nešto što je moj klub zastupnika predložio kao zaseban zaključak prilikom rasprave o EUMAM misiji. Taj zaključak nažalost nije, nije prihvaćen, ali evo mogu samo reći da mi je drago da bilateralno se išlo u smjeru suradnje sa i pomoći Ukrajini na tome, mislim da smo možda mogli biti još konstruktivniji, ali to je rasprava zapravo za neku drugu temu. Ono što želim reći je da smatram da nije trebalo objedinjavati ove dvije rasprave, jedno je zakon, a drugo izvješće o provedbi plana. I ja sam zapravo želio raspravljati o drugoj od ove dvije točke, ali s obzirom da je rasprava nažalost objedinjenja možda bi trebalo početi sa jednim pitanjem. Zašto u izvješćima prethodnih godina nigdje nije pisalo da postoje problemi u provedbi zakona? To nije pisalo u izvješćima. To ne piše ni u ovome izvješću, a kada se govori o razlozima za izmjene i dopune zakona govori se o problemima. Dakle, gdje su ti problemi u izvješćima, njih nema, oni nisu opisani. Dakle, mislim to mi samo govori da se mnoga izvješća u ovoj zemlji sa intencijom da budu izglasana pišu jednim dijelom na takav način da se namjerno u izvješćima ne govori o problemima. I to nije ok, to nije redu. Mislim na kraju krajeva ovdje se igramo, na taj način se zapravo vi igrate, ne mi, mi to ne radimo, ali vi se na ovaj način igrate sa ljudskim životima. Ako su postojali problemi u provedbi zakona, ako postoji razlog zašto je trebalo ići u izmjene i dopune, to je moralo pisati u izvješćima ranijih godina a nije. Mislim u tome ne bi bilo sramote, to je realnost. Dakle, ako mijenjamo zakon zato što postoje problemi u provedbi onda je to trebalo biti reflektirano u izvješćima ranijih godina, pa i u ovome koje nam je danas na stolu, a nije. Gledajte pa nitko ih opozicije vam ne bi odgrizao glavu zato što ste u izvješću napisali ono znate šta zakon nam je jednim dijelom ne odgovara, imamo nekakvih problema ovdje i trebalo bi ga promijeniti. To je realnost to, mislim to, to je, meni je suludo zapravo da to nije nigdje u izvješćima bilo zabilježeno i onda kao niotkuda u obrazloženju za izmjene i dopune zakona se govori o brojnim problemima i zapravo su izmjene i dopune zakona poprilično ekstenzivne. E vidite to su stvari koje zapravo narušavaju povjerenje u hrvatske institucije i zapravo dovodi u pitanje kako uopće onda možemo vjerovati izvješćima i u kojoj mjeri možemo vjerovati izvješćima. Jer znate šta, pogledao sam u pripremi za raspravu izvješća prethodnih godina, onda su manje-više, manje-više su identična. Otprilike je ista površina razminirana, ide se nekakvim korakom uvijek istim ili sličnim prema, prema ostvarenju ciljeva i to djeluje skroz ok. I onda dolaze na stol izmjene i dopune zakona gdje se govori o brojnim problemima u provedbi. takve stvari dovode u pitanje povjerenje. Mislim i na kraju krajeva recimo sjećam se kada je bilo, kada su bili prosvjedi pirotehničara, mislim i govorilo se o nekima od tih stvari, ali tada nije bilo čini mi se priznavanja i davanja legitimiteta takvim, takvim njihovih tvrdnjama barem od strane Vlade, a sada se zakon mijenja i to u izvješćima nije reflektirano. je naprosto, da je to naprosto problematično i nešto što u narednim godinama trebamo, mislim, ja, ja bih jako volio zaista da, da primite to kao jednu konstruktivnu kritiku i da ubuduće ako, ako na ovoj temi zaista vidimo nekakve probleme da onda to bude reflektirano u izvješću, to nije problem, to je nužno da bi naši ljudi, da bi pirotehničari u konačnici bili sigurniji i da mi zajedničkim snagama im možemo u tome pomoći. Prema kraju ove rasprave želio bih reći nešto o, o financiranju, dakle sredstva koja, koja se izdvajaju za, za razminiranje su prilično ekstenzivna, naravno i to je razumljivo, imamo sredstva iz nekih drugih fondova. Volio bih kada bi se više izdvajalo za, za te ljude koji taj, taj posao zapravo, zapravo i rade, za njihovu sigurnost, za njihova primanja, za njihovo zdravlje i za dobrobit njihovih obitelji. Mislim da pored ovolikih sredstava s obzirom na broj ljudi koji se time bavi i s obzirom između ostaloga na to da ih šaljete sada u jednu drugu zemlju odnosno da, da su uključeni zapravo u podršku Ukrajini, mislim da bi to trebalo također biti reflektirano i honorirano. Mislim da postoji jedna razlika u tome kada se nešto radi u našoj zemlji i kada se, kada se ljude šalje u drugu zemlju zapravo da, da pomažu. To bi isto trebalo na neki način biti vidljivo i osigurano i o tome se treba razmišljati u onom dijelu u kojemu se razmišlja također o njihovim budućnostima. Druga stvar je naravno rok koji imamo do 2026.. Mislim da, ja se nadam da će taj rok biti, biti zapravo dovoljan, da ćemo, da ćemo zadovoljiti taj cilj, niko ne bi bio sretniji od nas kada bi se to, to to dogodilo i mislim da je na kraju krajeva potrebno ipak s vremena na vrijeme provjeriti da li je taj rok preambiciozan i opet ako se to uspost…, ako se to utvrdi onda da to bude reflektirano u izvješćima, napišite to. Zajedni…, mislim to je naša zemlja, to je sigurnost naših ljudi i to je sigurnost tih pirotehničara na kraju krajeva, ako se utvrdi da je rok preambiciozan, mislim zajednički ćemo ići prema tome da, da nešto realističnije napravimo, ako ne bude preambiciozan odnosno ako uspijemo u tome mislim da, da ćemo vam svi čestitati i to je okej. I na kraju možda jedna rečenica samo, mislimo da je, pozdravljamo zapravo korištenje europskih fondova i ovih fondova iz bilateralne suradnje. Možda smo u pred pristupnom periodu propustili zapravo financirati još više razminiranja iz tih fondova i zapravo želimo nekako naglasiti da bi bilo jako dobro uložiti još više napora na razini EU da se, da se taj problem koji Hrvatska ima prepozna i da se na kraju krajeva i u perspektivi Ukrajine jel, mislim mi, mi smo zemlja članica EU koja taj problem ima sada, ali i Ukrajina je zapravo kandidatkinja i danas sutra ćemo govoriti o teritoriju EU i Hrvatska može učiniti da se prepozna s jednim dijelom za vlastitu korist danas, ali zapravo s perspektivom Ukrajine sutra, da oni ne moraju se boriti za ta sredstva kao što smo to morali mi, hvala kolegice i kolege. Hvala i vama. Gospodin Željko Sačić ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, ali prije, ali prije povreda poslovnika go…, čekajte, Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 233. Poslovnika HS u kojem jasno se govori o tome da članovi kluba zastupnika čiji je predstavnik kluba izgubio pravo na govor o tome, o temi dnevnog reda iz st. 5. ovog članka mogu govoriti o toj temi dnevnog reda, al ne u ime kluba. …/Upadica Radin: Koji je to članak?/… 233., pa stoga mislim da g. Sačić može govorit kao o pojedinačnoj raspravi, može govorit i završno u ime kluba, al ne u ime Kluba suverenista koji je izgubio pravo govora. tu smo, tu smo zato da se dogovorimo ne, zato da se dogovorimo smo tu ne, smo tu ne. Hvala.

mogu govorit o toj temi dnevnog reda, te replicirati. Članovi nakon što su svi zastupnici koji su se prijavili u raspravi završili svoj govor i predstavnik kluba zastupnika osim zastupnika mogu ponovno zatražit riječ i tako mogu govoriti najviše, nakon

pogriješili u odluci kada ste donijeli mogućnost da u ime Kluba suverenista govori g. Željko Sačić, a njegov predsjednik kluba koji je bio prijavljen i legalno prozvan u ovoj sabornici od vas, nije bio nazočan, te je izgubio pravo govoriti o ovoj temi na ovoj sjednici. Stoga smatram da je logično za zaključiti da i kolega Sačić koji ima pravo govoriti pojedinačno i može se prijaviti kao završnu riječ u ime kluba, al nikako ne može govoriti o ovoj temi u ime kluba umjesto Pavličeka koji je izgubio pravo govora. Stoga ću se konzultirati i tražim stanku od 10 minuta kako bi se konzultirao sa mojim Klubom zastupnika HDZ-a kao i sa stručnjacima za Poslovnik za Poslovnik HS-a koji će na dati pravovaljano mišljenje o tome. Ja ću naravno podnesti i prigovor Odboru za poslovnik kako bi i oni dali svoje mišljenje. razumije zbog najave./… jedan presedan, a presedan je sljedeće, ja ću doista dat 10 minuta g. Đakiću da ide i da se raspita tamo gdje sam se ja već raspitao, a za u 11,00 ajd sedam minuta u 11,15 minuta ćemo nastaviti. Izvolite idite se raspitati, a onda ćemo vidjeti Pa u ovom trenutku ne, bolje da ide gospodin, stanka je odobrena. …/Upadica se ne Nema na čemu pokušavamo bit što je moguće više legalisti bez obzira ko to pita jel da. Tako je. …/Upadica se ne razumije./… U redu,

Poštovani g. predsjedavajući hvala vam puno na razumijevanju i svim dragim ljudima koji su mi omogućili da opet i ponovno unatoč inzistiranja, nekorektnog, nesolidarnog, ne sućutnog kolege Josipa Đakića koji mi želi oduzet pravo govora, sveto pravo saborskom zastupniku za ovom govornicom.

Zakon o protuminskom djelovanju i razminiravaju koji mi klub Hrvatskih suverenista svakako podržavamo i neki dan smo imali sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gdje smo također čuli sva obrazloženja, to su imali smo prilike čuti od gospodina kolege Franka Vidovića strašne statističke podatke, ali još i više tragične pretužne ljudske sudbine svih stradalih, više od 2.000 stradalih od minskih polja u RH, od kojih je 38 baš pirotehničara, a i daleko više ranjenih, ali i naših građana oko sveukupno 600 njih je nastradalo od tog ratnog zla u koje smo do sad sanirali zapravo i malo barem tu opasnost za hrvatski narod, za turiste koji dolaze na hrvatsko područje uložili što naših hrvatskih novaca iz proračuna, ali i pomoć iz fondova EU više od sedam milijardi kuna. E sad, sve to nam govori da eto te milijarde kako jesu ogromne imovinska šteta je užasna, ali ljudski životi su nenadoknadivi i nemao riječi kako da to i vratimo i nadoknadimo zapravo njihovim obiteljima i najbližima. Stoga nam ostaje samo obaveza da ono što imamo mogućnost kao HS da olakšamo i pokažemo sućut prema svima koji su stradali, a to možemo učiniti na način kao što je riješeno prema stradalim hrvatskim braniteljima na isti način da se odnosimo i prema svim našim ljudima koji su stradali od mina u RH. E sad tu ostaje E sad tu ostaje za nas Hrvatske suvereniste jedna obaveza, a nadam se i za svakog od vas, a i za hrvatsku javnost, za hrvatski narod prihvatljivo da sve te silne štete koje smo pretrpili zapravo mi moramo naplatit od slijednika velikosrpskog agresora od Republike Srbije, dijelom od Crne Gore i tzv. JNA tako piše u našoj Deklaraciji o Domovinskom ratu jel da, poštovani Hrvatice i Hrvati, hrvatski narod, svih građana RH, ta minska polja nisu nastala i nisu postavljena od strane Hrvatske nego od strane agresorske, pobunjeničke sile i ona se moraju rješavat u kompletu koji nije do sad riješen, naknada šteta nije nadoknađeno niti za žrtve, niti za materijalnu naknadu štete, niti za logoraše. Kao što vidimo niko nije postavio pitanje naknade tih šteta za prouzrokovanu, za RH od strane tih postavljenih minskih polja i to mora biti obaveza za našu Vladu i za svu našu politiku ovaj jer jednostavno neshvatljivo je i nemamo mi pravo okrenuti glavu od tog problema. Mi imamo određene presude međunarodnih sudova koji nas na to i ovlašću, ali tim prije u Hrvatskoj i obvezuju. Znači kao Klub Hrvatskih suverenista već smo i dali prije godinu dana tu inicijativu našem ministru i vanjskih poslova, našem predsjedniku Vlade i uredu predsjednika da u slijedećim kontaktima ne možemo mi otopljavati, zatopljavati Hrvatska neprijateljska zemlja. Vučić predsjednik Srbije i svi njegovi mediji pod njegovom kontrolom uredno govore da je ustaša Andrej Plenković i da je hrvatski narod ustaški narod. Pa o čemu mi pričamo ljudi moji, pa u kojoj smo mi situaciji.

taj silini napor koji RH uložila u hrvatski narod da se podijeli odnosno da najviši teret podnese nama susjedna Republika Srbija jer ona je to prouzrokovala zajedno sa ostalim agresorskim snagama iz ranih'90.-ih. Dakle, to su apsolutno jasne i prihvatljive sasvim logične ovaj stvari gdje nema za nijednog civiliziranog subjekta u europskoj politici. Dapače, Srbija vidimo određene znakove i želje na putu svom prema EU pokazuje, ona mora biti tu zapravo upoznata da mora participirati u reparaciji štete i tada da je već i prije u tome sudjelovala ne bi danas bilo još 150 minsko sumnjivih polja u Hrvatskoj nego bi daleko manje bilo jer bi se puno više ulagalo, veći broj naših snaga za razminiravanje bi se regrutirao i moguće i u ta tehnička sredstva, suvremene robote za razminiravanje itd., pa bi zaštitili na taj način ljudske živote. I na kraju samo da kažem da su prapočeci razminiranja Hrvatske od tog zla posijanog od strane velikosrpskog agresora na području RH pali na teret pripadnika Specijalne policije MUP-a. Još davne '92., upravo su pripadnici Specijalne policije koji su prošli te specijalističke obuke u trajanju od 60 dana bili prvi koji su po našim šumama, poljima, cestama na zahtjev našeg državnog vodstva Hrvatskih šuma, hrvatskog HEP-a, hrvatskog HEP-a, INE ovaj i turističke zajednice razminiravali naša, naša ovaj naše šume, naša, naša poljoprivredna zemljišta kako na području Voćina, Đakiću tvog rodnog kraja o kojem nisi danas govorio, gdje smo imali i mrtve i stradale, tako na području Plitvičkih jezera, tako na području podvelebitskog dijela ovaj Dubrovnika, u cijeloj Hrvatskoj tu su znači naši, naši pripadnici specijalne policije bili pioniri u tome. Kasnije preuzeo AKD Mungos i smatramo da kao država, kao društvo, vi državni tajniče i vaši suradnici trebate uvijek se zalagati za taj, za taj standard. Prije svega što se tiče edukacije tu je vrlo visoko, tu smo primjer svim drugim državama u Europi. Sigurno da ćemo naša iskustva podijeliti sa kolegama iz Ukrajine, ali trebamo zaštiti taj statusni položaj da se njihove rane, njihova, njihovi napori i mentalni i stručni i ne daj Bože njihova stradavanja za njihove obitelji apsolutno dignu na razinu najvećih poginulih heroja tijekom Domovinskog rata. Tu nema nikakve dvojbe jer za te ljude dan danas rat traje. Za sve nas je završio i za Dura i za Đakića i za Vidovića i za mene i za stotinu tisuća drugih, ali za te ljude nažalost posljedice rata još uvijek traju i oni su još uvijek u ratnoj opasnosti. Tako da ćemo mi podržat to, a obvezujemo vas da se prema predsjedniku Vlade zapravo očitujete da stavi na dnevni red sa Srbijom da se uključe u reparaciju šteta, zala onog što su njihovi prednici, a nažalost još uvijek tu politiku vode jer ako je danas jedna susjedna zemlja u stanju drugoj zemlji reći da je ustaška vlada, ustaška vlast, pa tu treba zazidati jedan zid jednostavno postaviti prema njima nekakva ne znam ne bi rekao minska polja, ali ogradit se od te politike dok se ne opamete i dok ne dođu sebi jer su oni zapravo neprijatelji hrvatskog naroda Hvala lijepo gospodine odmah. Zbog čega? Zbog toga što ju je imamo neposredno prije. Ne možeš ti imati povredu Poslovnika, a nakon toga odmah bez ikoga između koji govori imat drugu povredu Poslovnika, to ne možeš. To je razlog zašto mu nisam dao povredu Poslovnika, ali dajem mu sada. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je Članak 236. i to ste ga vi osobno povrijedili. U Članku 236. jasno piše, zastupnik koji želi govoriti o povredi Poslovnika, predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Čim je ovaj zatraži. No, međutim moja današnja inicijativa je opravdana. Ja sam jasno govorio o povredi Članka 233. u kojem jasno piše i nisam branio ovima nemarnima suverenistima koji nisu bili nazočni u ime kluba da govore,

gospodine Đakiću prošlo je vrijeme. Gospodin Sačić molim vas nemojmo više ići dalje sa raspravom jer moram to još jednom reći. Normalna stvar da čim digne povredu Poslovnika, ako me ne slušate gospodin Đakić mislim onda je to je, ja govori u vjetar. Normalna je stvar da je čim se digne povreda Poslovnika da se daje, ali nekako ste već, ako je već to pravo potrošeno 5 minuta prije toga, a između tog je bila pauza. …/Upadica: Stanka je bila./… Ne pauza, stanka, pauza šta god hoćete jel da, mislim, mislim to su sinonimi. Ovaj to je nemoguće, nemoguće dati dva puta povredu Poslovnika jednu za drugom, ali međutim još jedanput vam kažem ako sad kažete da ćete dati taj problem na ustav i poslovnik, ako sad kažete imate pravo, ali morate reći. …/Upadica: Hoću dati./… Tako da ćemo znati, ali ovaj ja bi vas molio gospodin Sačić da ne,

(Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Članak 238., kada gospodin Đakić ovdje bude moralna vertikala i kada će on odlučivati tko će govoriti, a tko ne u ime kojeg kluba i kada, e onda ćemo pasti na vrlo niske razine čak i niže od ovih koje imamo danas. Vi ste danas pokazali svojim ponašanjem kao predstavnik HVIDRE pokazali kako se ponašate prema hrvatskim braniteljima, prema jednom hrvatskom generalu. Može vas biti sram i stid da se ovakav način uopće izgovarate u saboru …/Upadica: Hvala, hvala./… i te riječi Primjećujem da vam je pljeskao samo gospodin Sačić i ovaj jedno, a drugo imate opomenu. Da.

ja rekao bih zastupnika koji su nemarni bili u pogledu ove točke dnevnog reda i njihov predsjednik koji nije bio nazočan sjednici izaziva za mene zgražanje ovakvim prozivanjem mene kao branitelja. Ja sam samo istinu rekao koja njih jako vrijeđa. Stoga ću ponavljati svaki put ako hoće i ako žele ovu stvarnu istinu …/Upadica: Hvala, Sad nažalost sad to je bila replika pa vam moram dati opomenu nažalost. Ništa osobno, ali opomena je. Gospodin Deur izvolite. **Deur, Ante vrijeđanje zastupnika od strane suverenista, pa vidite znači gospodin Đakić je samo Poslovnik izneso, nikom nije oduzeta riječ niti na to ima pravo nitko. Njihov predstavnik je napustio, nije došao. Rečeno je u ime kluba se ne može govoriti, završno može. I oni su od tog stvaraju neku priču koja nema veze s pameti. Znači poštovani potpredsjedniče ovo je presedan što se pokušava napraviti

stanku ovaj samo da hrvatskoj javnosti i kolegicama i kolegama malo pojasnimo naš ovu situaciju u vezi sa Zakonom o razminiravanju i izvješću naših kolega iz izvršne vlasti. Naime, ovaj nepotrebno je došlo do određenih formalizirajućih nekakvih problematiziranja. Naš predsjednik i naše tajništvo je bilo u raskoraku, nije povukao ovaj taj, nije zamjenu napravilo sa mnom i to je cijela priča. tome cjepidlačit bilo bi nefer i nedovoljno širokogrudno, usko stranački, zločesto. Samo sam to htio reći. Ne treba na tome inzistirati. Oni su zakuhali kavgu ne znam zašto, zapravo svi trebamo biti usredotočeni danas na poboljšanje položaja statusa naših ljudi hrabri koji razminiraju mine. S druge strane na sprječavanje daljnje opasnosti. To sam želio reći, hvala vam lijepo. Stanka je odobrena. Gospođa Puljak ispred Centra i GLAS-a, izvolite. Ne, nema stanke, ne. Ima stanka, odobrava se stanka, ali nema stanke. Zahvaljujem. Evo da se vratimo na temu. Pa ja ću ovdje sad zapravo ponoviti svoju raspravu iz koju sam zapravo imala vezano uz prvo čitanje ovog zakona zapravo jer se u ovoj konačnoj verziji zakona nije zapravo ništa promijenilo, a nije se ni predlagatelj zakona referirao uopće na raspravu koju smo imali u prvom čitanju, dakle obično se ono kaže koje su primjedbe prihvaćene, koje nisu prihvaćene, je li, dakle ovdje u objašnjenju ovog konačnog prijedloga zakona nema uopće govora, je li, o raspravi tijekom prvog čitanja, što mi je, je li, malo čudno pa evo, kažem, ponovit ću tu raspravu i ponoviti neke stvari na koje sam upozoravala odnosno na koje nas je sve skupa upozoravala i nadzornica za kontrolu kvalitete u Hrvatskom centru za razminiranje i predložit ću isto tako, jedan amandman na ovaj Zakon, zapravo ono o čemu je ona, evo ovdje i govorila. Dakle na početku mislim da ne treba ponavljati i isticati, dakle velika zahvalnost, je li, svim pirotehničarima, je li, koji predano, odgovorno rade svoj posao, vrlo opasan, opasan po život posao i dandanas, je li, opasan po život i zapravo, evo, svi trebamo na neki način i kroz ove zakonske prijedloge, je li, osigurati da se taj njihov posao na adekvatan način vrednuje. Ono na što nas je upozorila nadzornica za kontrolu kvalitete tada u prvom čitanju je bilo da se taj prijedlog, je li, izmjena zakona treba odbaciti obzirom da štiti interese hrvatskih građana lošije nego već postojeći zakon koji je isto tako loš i loše se zapravo regulira čišćenje minski sumnjivih područja. Po njoj, dakle novi zakonski prijedlog predviđa slabiju kontrolu, isto tako kaže da ide na ruku privatnim tvrtkama i na neki način profit stavlja iznad života i zdravlja građana, a osim toga, na taj način bi mogao omogućiti da se golema proračunska sredstva utroše uludo i nepotrebno. Ono što ona navodi, dakle da dijelove RH u Domovinskom ratu zaraćene strane široko su minirale prostor, između ostalog i protupješačkim i protuoklopnim minama koje sadrže minimalnu količinu metala, je li, paštete i slične mine. One su dizajnirane sa ciljem da ih je što teže otkriti detektorom metala, odnosno da bi njihovo uklanjanje bilo što sporije jer jedini metalni dio na njima je ta neka mala sitna detonatorska kapisla. Pri otklanjanju takvih mina detektorima metala, logično bi bilo da se moraju ispitati svi signali metal-detektora koji odgovaraju veličini metalnog dijela mine i pri tome utvrditi je li se detektirala mina ili nekakav bezopasni metalni predmet. Kod određivanja minimalne veličine metalne detekcije koja se neće smatrati propustom treba uzeti pravu veličinu tih mina odnosno tog dijela koji iznosi 9,34 milimetra. Dakle bilo bi logično i ispravno da se metalni predmeti manji od 9 mm ne smatraju propustom, propustom, a ovdje, evo u ovom zakonu i u konačnom prijedlogu zakona dakle ostaje se pri onome da kad se nađe bezbroj neispitanih metalnih predmeta, neće se smatrati pretražna površina, dakle neće se smatrati nekvalitetno pregledano ukoliko se na toj površini ne pronađu dva metalna predmeta veća od 3 cm, dakle govorimo o razlici 9 mm i 3 cm, dakle u jednom, dva predmeta u jednom kvadratnom metru. Dakle ako, ne znam, sad, imate nekakvo sito koje treba prosijavati neku, je li, količinu zemlju, na tome da tražite metalne predmete, sito bi trebalo imati, je li, manje od 9 mm otvore, a ovako na ovaj način kako je definirano u zakonu, to će biti 3 cm. Dakle metal-detektore je jednostavno podesiti da zanemare manje detekcije što znatno ubrzava rad pirotehničara koji može pregledati veću površinu u danu, oni se tako smanjuju troškovi i ostvaruje veći profit. Naravno, postoji rizik da se na tako loše odrađenoj površini kontrolom kvalitete pronađe mina i vrati površina na ponovni pregled, ali imajući u vidu da se kontrola kvalitete provodi na vrlo malom postotku površine, do sada je to bilo 5%, a sad u novim izmjenama se i to smanjuje, a svaki dan manje na terenu, znači stotine tisuća kuna, je li, sada, eura veći profit, kaže evo, nadzornica, mulj je, čini se, vrlo isplativ. Propisane kazne za ostanak mina nakon obavljenih poslova razminiranja mogu se činiti visokim, međutim, kad se uzme ostvareni profit privatnih tvrtki nisu visoke odnosno čak postaju smiješne, tim više što ih sudovi čak i rijetko presuđuju. Novim izmjenama zakona područja zagađena neeksplodiranim sredstvima više se neće smatrati minsko sumnjivim prostorom, opasnost od eksplozija tih sredstava jest manja, dakle zaista je manja nego od mina, međutim, ukoliko te površine zahvati npr. požar, vatrogasci će biti u smrtnoj opasnosti prilikom gašenja. Ta promjena zakona, isto tako znači da se mogu pregledavati površine pod izlikom da su zagađene neeksplodiranim streljivom kojim upravljaju državne tvrtke, kao što je bio slučaj sa HEP-om, je li, na taj slučaj sam upozorila i prilikom prethodne rasprave i kad smo govorili o izvješćima. sjetimo se slučaja, bio je po medijima, dosta, dakle, HEP je naručio razminiranje površina koje je Hrvatski centar za razminiranje jedini ovlašten za to, je li, da procjeni te površine, nije smatrao minski sumnjivim prostorom. Međutim, netko je u HEP-u rekao, eto, da ipak je minski sumnjiv prostor i opravdao to, je li, velikom brigom za zaposlenike HEP-a i naručili su dakle razminiranje prostora, potrošili puste, je li, stotine tisuća i kuna, čini mi se, na kraju su bili i milijunski iznosi kuna i bez zapravo stručnog opravdavanja utrošili javni novac, je li, državna je tvrtka, državnim novcima govorimo, potrošeni su na poslove koji nisu bili opravdani jer se nije radilo o minski sumnjivim površinama. Je li, to je kao da danas, je li, u bilo kojoj državnoj tvrtki bilo tko proglasi, evo, ja sumnjam da ovdje ima mina i naruči razminiranje, to tako ne ide. Zna se tko je ovlašten proglasiti minsko sumnjivi prostor. Izmjenom zakona prema kojoj površine zagađene neeksplodiranim ubojnim, ubojeni sredstvima nisu više minsko sumnjivo područje, je li, osobama poput evo u taj slučaj u HEP-u je bio uključen i gospodin, je li, Filipović, Miljenko Filipović, zapravo, bit će vrlo lako manipulirati ogromnim državnim sredstvima uz izliku brige za sigurnost zaposlenika. Još jedna stvar koju ova nadzornica navodi, a to je dakle postavlja se pitanje dakle ako je prema Izvješću iz 2022. pronađeno 2400 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, mina 1123 komada, kako to da ta neeksplodirana ubojita sredstva više nisu razlog da se neko područje proglasi minsko sumnjivim? Dakle toliko smo ih našli, 2400 komada, a evo, sad ovim izmjenama zakona, ako se to negdje nađe, nije više minsko sumnjivo područje. Drugo pitanje, dakle ako je bilo 3 puta naloženo ponavljanje u tijeku obnavljanja poslova i 3 puta nakon završenih poslova, znači na vrlo malenom dijelu, manje od 1 promila, zašto se snižavaju kriteriji kvalitete kontrolnih pregleda zbog naknadnim prolazaka na razminiranim površinama, bilo je 8 i 8, osim toga, kaže u izvješću, nedostaje dio koji se odnosi na te naknade pronalaske na razminiranim površinama, dakle nisu naveli, nije navedeno koliko je i čega pronađeno, u svim dosadašnjim izvješćima smo imali taj podatak. Dakle nakon, dakle te naknadne pronalaske nemamo u ovom Izvješću. Dakle evo, samo to sam ovaj, htjela reći, da ću podnijeti ovaj amandman oko ovog dijela razlike između 9 mm i 3 cm jer utječe, čini se, na kvalitetu, na kvalitetu obavljanja posla i kvalitetu

opasna i stvarna zapreka za korištenje prirodnih resursa u gospodarske svrhe. Opasnost su za život domaćeg stanovništva, posjetitelja, ali i onih koji rade na poslovima razminiranja. Na to nas je još jednom tužno i bolno podsjetila nesreća s kraja veljače u okolici Perušića u Ličko-senjskoj županiji u kojoj je živote izgubilo dvoje pirotehničara pri razminiranju nepristupačnog

obiteljima, prijateljima i kolegama koji su nastavili raditi opasan posao pirotehničara. Ništa nije vrijednije od ljudskog života i poručujem svim našim pirotehničarima da se paze, budu oprezni, ne riskiraju svoje zdravlje i živote te da koriste sve mjere zaštite, tehničku i zaštitnu opremu koje im poslodavci moraju omogućiti kako bi bili sigurni prilikom poslova obavljanja poslova razminiranja. Razminiranje hrvatskog teritorija dugotrajan je kontinuiran proces koji traje gotovo 30 godina pa je tako 2005. g. nakon izviđanja i obilježavanja u RH bilo 1174 km kvadratna minski sumnjivih područja, a krajem 2020. g. U 2022. g. iz minski sumnjivih područja isključeno je 55 km2 i to poslovima razminiranja 40, a provođenjem tehničkog i općih izvida 15 km2. Isto tako, temeljem novih saznanja uključena je nova površina od 0,5 km2, kao što sam rekla rekla na početku, razminiranje je kontinuiran proces sigurnog i miniranog područja, uvijek je moguće pronaći nova minski sumnjivi područja. Minsko sumnjivo područje u ovom trenutku prostire se u 6 županija, odnosno 28 gradova i općina i obilježeno je sa 6255 oznaka oznaka minske opasnosti. Tijekom '22. g. u Požeško-slavonskoj županiji završeni su poslovi razminiranja.

Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija. Ličko-senjska županija iz koje dolazim je 2005. kad je napravljen opći izvid imala 200,6 km2 MSP-a i još je i još je preostalo 74,6 km2, što je značajno smanjenje, ali to su još uvijek velike površine, od kojih je čak 98,7% šumsko zemljište u brdsko-planinskim područjima. Upravo je to jedan od izazova naglašenih u Nacionalnom programu protuminskog djelovanja RH do 2026. g. je pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava u šumskim, brdsko-planinskim područjima zbog specifičnosti terena, sada proteka vremena, ali i prilikom borbenih djelovanja, duge linije razdvajanja i taktike miniranja, što uključuje i nepostojanje planova miniranja za ta područja. Isto tako, zbog konfiguracije terena u brdsko-planinskim područjima očekuje se smanjenje upotrebe srednjih teških strojeva, povećat će se udio ručnih metoda,

minska opasnost cjelokupnog teritorija RH, na što nas obvezuje i Otavska konvencija prema kojoj imamo obvezu do 1.3.2026. g. uništiti sve protupješačke mine na miniranim područjima. Ono što za kraj mogu reći da smatram, da se svaka kuna uložena u razminiranje isplati i to je nešto na čemu moramo ustrajati i inzistirati dok god ima minski sumnjivih područja koji su izravna opasnost za ljudske živote. Hvala. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala. Kolegice, dobro ste rekli, dakle razminiravanje je dugotrajan proces, vrlo težak, nažalost također, iziskuje određene žrtve, pa i one ljudske, nažalost. Evo, 20-ak godina nakon završetka Domovinskog rata još se sa tim problemom borimo. No, počeli ste svoju raspravu i tu sam vas zapravo želio pitati vašu perspektivu, počeli ste svoju raspravu sa ljudima koji se razminiravanjem bave. Budući da se proces, dugotrajan i težak, razminiravanja u Hrvatskoj bliži kraju, mislim da je sada vrijeme da počnemo razmišljati što ćemo sa tim ljudima, sa tim ekspertizama i sa tom tehnologijom koju smo nažalost morali razviti, ali kako je sada upotrijebiti i dalje i kako od činjenica smo se morali baviti ovim problemom stvoriti objektivnu prednost, odnosno kako je kapitalizirati dalje jer bojim se da, mislim svakako ne bi bilo dobro da tim ljudima kažemo samo hvala i doviđenja, a oni naravno, moraju nastaviti raditi i dalje. **Radin, Furio Kolega Hajduković. Da, kao što smo rekla, to je jedan kontinuiran i dug proces i to je zaista jedan posao koji zahtjeva puno ljudsko rada jer zaista je teško raditi posao razminiranja bez pirotehničara i oni su tu izloženi, o tome govori i o tome da je dosada stradalo oko 40 pirotehničara od početka razminiranja, što svakako govori o opasnostima kojima su izloženi, ali u tom jednom dugom periodu razminiranja, oni su zaista su zaista i obučeni i kvalitetni radnici, mislim da Hrvatska može bit ponosna na, na svoje pirotehničare i da im zaista treba omogućiti i najbolje uvjete rada i plaće, ali isto tako se i pobrinuti za nastavak njihovih karijera, što svakako vidimo i u suradnji sa i europskim institucijama, ali i s drugim državama koje razminiranje potrebno je mnogi od naših pirotehničara i sada odlaze raditi u zemlje u kojima je potrebno raditi te poslove. **Radin, Poštovana kolegice Pocrnić-Radošević. U vašoj raspravi ste govorili o razminiranju i vašeg područja Ličko-senjske županije gdje ste naveli određene podatke za razminiranje poljoprivrednog zemljišta. Pa evo, imate li kakvih informacija, nakon obavljenih poslova razminiranja poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednih površina, da li se poboljšalo gospodarstvo konkretno, djelatnost poljoprivrede na vašem području, u vašim krajevima i da li je su poljoprivredne površine dobile svoju svrhu? **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala kolegice Zmaić. Da, govorila sam o razminiranju Ličko-senjskoj županiji, zaista jedna od minski najzagađenijih županija zbog svog teritorijalnog položaja, duge linije razdvajanja, velik dio teritorija je bio miniran, još je i danas miniran, aktivnosti razminiranja su išle tako da su najprije razminirane kuće, okućnice, infrastruktura, nakon toga i poljoprivredne površine i upravo je bio jedan veliki projekt od 2015. do 2018. g. kada je razminirano 26 km2 poljoprivrednih površina i to je naravno, bilo potrebno kako bi se poljoprivredno zemljište vratilo u funkciju i to je i rezultiralo i većim brojem OPG-ova koji su tada i i osnovani, da si ljudi mogu iskorištavati te poljoprivredne površine koje su bile prekrivene minama. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nemate više replika. I na kraju, ispred Kluba zastupnika HDZ-a gđa Blažević, završno. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, načelniče Bogdanić, kolegice i kolege. Zakon o protuminskom djelovanju o kojem danas raspravljamo mijenjao se u nekoliko navrata, ali sve izmjene su bile vezane uz ustrojstvo institucija koje su svoje nadležnosti imale protuminsko djelovanje odnosno Hrvatskim centrom za razminiranje te određene nomotehničke dorade. Danas su pred nama izmjene koje su napravljene na temelju dugog iskustvu protuminskog djelovanja u RH. Upravo Upravo je rad na terenu pokazao što treba napraviti da bi bilo brže, učinkovitije, racionalnije i u suštini bolje, kako bi došli do krajnjeg cilja. Preostale su teži i teško dostupni tereni pa je zbog toga važnost ovih izmjena bitna. Prvenstveno izmjene idu kroz tehničke i stručne stvari kao što je uklanjanje dopunskog općeg izvida, čime bi smanjili vrijeme, ali i trošak poslovanja. Bolje se definira osnovna tehnička dokumentacija važna za kvalitetu obavljenih poslova, uređuje se tehnički izvid, dubina razminiranja, kontrola kvalitete, itd. Isto tako, teži se se iskorištenosti kapaciteta kako bi se osiguralo rasterećenje pirotehničara. Prijedlog izmjena i dopuna zakona unaprjeđuje i obilježenost minskih opasnosti te rok do kada jedinice područne samouprave mogu predložiti područja za uvrštavanja u plan protuminskom djelovanja za narednu godinu, što do sada nije bio slučaj. Sve ovo navedeno sigurno će dovesti do krajnjeg cilja koji smo si postavili, a to je Hrvatska bez mina do 2026. g. jer će se ukloniti nepotrebne administrativne barijere, kao i smanjiti neracionalno trošenje proračunskih sredstava, dok će se uz planirana financijska sredstva za razminiranje osigurati i kontinuirana zaposlenost pirotehničara tijekom kalendarske godine, ali i sigurniji način obavljanja zadanih im poslova. Do kraja protuminskog djelovanja ostalo je još razminiranje 6 županija, od toga 2 županije bi tijekom sljedeće godine trebale dobiti trebale dobiti potvrdu o isključenju iz minski sumnjivog područja. Iz Izvješća o provedbi Plana protuminskog djelovanja dobili smo informaciju o stanju minski sumnjivih područja na kraju 2022. godine. Osobno meni je veliko zadovoljstvo što nakon dugog niza godina uz moju Požeško-slavonsku županiju i grad Pakrac stoji nula kilometara kvadratnih. Cilj potpunog uklanjanja MSP-a je ispunjen i razminiranjem na području grada Pakraca uklonjeno je i zadnjih 6,3 kilometara kvadratnih, te je završen taj dugotrajan i težak posao. Izrazita minska kontaminiranost nakon Domovinskog rata i dalje čini Hrvatsku zemljom s minskim problemom. '96. godine procjena je govorila o 13000 km2 minski sumnjivog područja. Protuminsko djelovanje postalo je jedno od prioritetnih zadaća Vlade Republike Hrvatske u koji se sustavno ulaže preko 25 godina. Minska područja i danas su tema za oko 180000 ljudi kako vidimo iz izvješća koji u svojoj blizini nailaze na table koje ukazuju da je to područje minirano. Sva ta područja bila su i mjesta gdje se branila Republika Hrvatska i koja su direktno bila bojište u Domovinskom ratu. Na žalost i danas se tamo događaju nesreće se ljudskim žrtvama i to je također direktna posljedica velikosrpske agresije na Hrvatsku. S ovog mjesta izražavam sućut obiteljima poginulih pirotehničara. Kada govorim o ravnomjernom regionalnom razvoju uvijek imajte na umu da postoje područja koja nemaju istu startnu poziciju za razvoj, a jedan od razloga su svakako posljedice Domovinskog rata i minski sumnjiva područja. Krajevi bogati resursima koji mogu u punom smislu riječi gospodarski rasti zakočeni su činjenicom da je minski sumnjivo područje. Razvoj turizma, poljoprivrede, šumarstva i ostalih grana gospodarstva ne može se razvijati željenim tempom sve dok nemamo potvrdu o isključenosti minski sumnjivog područja. to smo se složili, o tome raspravljali vrlo je opasan posao, ali je jako human posao. Zato evo odajemo priznanje za hrabrost i predanost svima onima koji su izravno svojim radom doprinijeli današnjem stanju kao i zahvaliti im za svaki korak na putu do Hrvatske potpuno očišćene od mina. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju kao i Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenih financijskih sredstava za 2022. godinu. Hvala. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan